Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Поисках думата, за да взема становище във връзка с предложението на колегите от опозицията за изменение на чл. 225 от Наказателния кодекс.

редакцията, която беше гласувана от Правната комисия снощи. Тъй като колегите от БСП в Правната комисия снощи си тръгнаха точно в 17,30 точно в 17,30 ч. и даже прекъснаха изказването на колегата Клисурска,

Затова ще окажем максимално съдействие, за да постигнем приемлива редакция, така че да имаме действащ текст на чл. 225. Частично съм съгласен с това, което колегата Филип Попов каза, че – да, исторически съставът на спекулата има генезис назад във времето, който трудно кореспондира с откритата пазарна икономика, този текст и основен състав вече не е привързан към недействащия Закон за борба със спекулата. Измененията в Наказателния кодекс са били осъществени през 2002 г., така че тогава законодателят е опитал да постигне по някакъв начин адаптиране на тоя състав към условията на пазарна икономика. Затова сега основният състав е – който продаде стока на цена над определената или преди да е определена, или утвърдена по установения ред, се наказва с лишаване от свобода. Затова предложението, което приехме, е за нова ал. с която твърдя, че значително повишаваме наказанието. Колегата Попов не каза, че лишаването от свобода е с долна граница. Предложили сме от 1 до 3 години.

Ще приемем Ваше предложение, ще помоля колегите от парламентарната група да подкрепят Ваше предложение, ако настоявате горната граница на лишаването от свобода да бъде не 3, а 5 години. Ако направите предложение за промяна в ал. 1, ал. 1, където е основният състав, ал. 6, квалифицираният състав, който предлагаме да бъде „при условие на извънредно положение, обявено по чл. 84“, но, ако решите, че има проблем с основния състав в ал. 1, моля, предложете съответна промяна. Няма да взимам становище по предложенията за изменение в чл. 326. Виждам, че от Доклада сами се убеждавате, че много от парламентарните групи са направили сходни, аналогични предложения за промяна в чл. 326.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! И ние от „Атака“ сме внесли предложение за изменение в Наказателния кодекс, което считаме, че е най-доброто от внесените няколко такива подобни по този текст и по този повод. Съгласували сме го с най-добри юристи и нашите съображения са на базата на наказателното право като принципи, затова защото наказателното право инкриминира и въздига в престъпления, или издига като по-тежко квалифицирани състави онези деяния, които имат особено значение в даден, ако щете, момент, по принцип, тези явления, които имат явления, които имат по-тежка обществена опасност. В момента правим извънредно законодателство – типичен пример в това отношение – това, което правим с тези изменения. Имаме извънредна ситуация, свързана не с нещо друго, а със заразна болест. И неслучайно ние сме вкарали в текста като легално определение това понятие „заразна болест“. И тук съображенията, мненията, изказани от колеги, че имало такива текстове, са несъстоятелни, защото ние се намираме пред особен момент – точно на заразна болест. Това не се е случвало веднъж, това се е случвало преди това, но сега виждаме колко опасно е да се разпространяват неверни твърдения и информация, която дадени лица знаят, че е невярна и умишлено разпространяват. И тук всякакви приказки за свободата на словото, на журналистите, на репортерите са несъстоятелни предвид тази извънредна ситуация, в която се намираме. Затова аз Ви призовавам да подкрепите точно нашето предложение, то е добре премерено, балансирано, помислено е и за тежестта на наказанието с оглед на извършеното. И нека да си спомним колко много невярна информация съзнателно изтече и ни се поднесе в тези дни на криза,

Други изказвания има ли? Заповядайте, господин Симов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз ще бъда малко по-краен и ще кажа – по-добре невярна информация, отколкото такъв текст, който опасно много прилича на удар в зъбите на свободното слово. Защото в крайна сметка големият въпрос е: кой определя кое е невярна информация? Кой е този орган, който ще каже как една информация, която утре може да бъде променена, ще каже, че това е фалшива новина? И Ви давам пример. Сега в социалните мрежи се разпространява изявление на генерал Мутафчийски от месец януари, когато той вероятно е бил сигурен в думите си, че коронавирусът е заболяване, което ще подмине България. Други експерти също са го казвали. Сега се намираме в епицентъра на бурята, но приемем ли такъв текст, трябва ли да разследваме и такива изявления? Можем ли да ги подведем като фалшива информация? Това са много важни въпроси и заради това смятам, че от такъв текст няма никаква нужда. Защото с този текст много може да се злоупотреби и, и, знаейки какво представлява България днес, като нищо това ще бъде използвано като начин да бъде ограничена свободата на словото. Предпочитам фалшивите новини. Смятам, че повечето българи имат сетивата да ги разграничават, нека да има невярна информация, но журналистите да не бъдат заплашени с такива глоби и дори затвор, ако случайно напишат нещо, което след това се окаже невярно. Това е част от рисковете на професията. Съжалявам, такъв текст за мен е безумен, абсурден е и се получава една много интересна ситуация: пускаме армията на улицата, в един момент ограничаваме журналистите – какво трябва да направим след това? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Реплики? Господин Шопов, заповядайте. Господин Жаблянов, реплика? Изказване. Господин Симов, говорите типично като журналист, а аз говоря като юрист и тук е разликата помежду ни. Тук не става въпрос да изхождаме от нашето битие, нашата професия – ние трябва да изходим с оглед на интереса, съобразно конкретния момент. За мен е ясно и безспорно как трябва да се справим с този текст и как трябва да гласуваме, защото тук юристите имат приоритет. Послушайте ме, тук не става въпрос за дискриминация и с целия опит, който имаме относно преценката на едно деяние с общата част на Наказателното право, цялата теория на Наказателното право – какво е престъпление, какво е наказание, какви са хипотезите, аз Ви казвам, господин Симов, абсолютно прави сме. Вие питате: кой ще прецени коя информация е вярна или невярна? Господин Симов, много лаически въпрос. За всички юристи е ясно и абсолютно безспорно. Преценява знаете ли кой? Съдът, господин Симов, във всеки конкретен случай. И така, както сме поднесли текста, той е премерен, с оглед на цялата тази технология деяние, извършено от субект, лице, което подлежи на наказателна отговорност, преценка на онова, което е извършил, като истина, неистина. Съответно минава се през фази – предварително производство, съдебно дирене, произнасяне на съда, три инстанции. И в крайна сметка, господин Симов, обществото получава това, което му е необходимо – ред, справедливост, деяние, наказание или оправдание. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шопов. Има втора реплика от господин Ченчев.

Журналистическата професия е изключително отговорна и аз съм сигурен, че всички колеги добре съзнават какво правят, особено в ситуация като тази. Обяснете на залата съвсем ясно и, разбира се, кратко, колкото позволява времето, ако един журналист разполага с информация, но тя не е потвърдена от Щаба и не е потвърдена от Щаба, поради някаква цел, и то в продължение на часове, един разследващ журналист се е добрал до нея, то трябва ли да я пуска, или не трябва, как ще бъде тълкувано това и кой ще го преценява? Защото това е важен въпрос. Уважаеми дами и господа, това е работата на журналиста да стига до информацията и често да изпреварва официалната такава. Разбира се, всеки трябва да си носи отговорността, всеки трябва да си проверява информацията, но нашите журналисти

Господин Симов, не знам защо всяко нещо, което се предлага, Вие го изопачавате, веднага втълпявате на хората – как да кажа – целенасочено, че някой трябва да бъде… Къде е насочено срещу журналистите? (Реплики.) Какво точно? Всеки журналист, когато цитира нещо, проверил е нещо, видял е някъде, написал, Вие се притеснявате за това, че го бил преписал отнякъде и щели да му търсят отговорност. Ами той, ако го е преписал, е длъжен като журналист да напише откъде го цитира, нали така? Тогава какво Ви е притеснението? (Реплики.) Или може би, откакто гласувахме извънредното положение, БСП беше заедно с мнозинството, за да се покаже на българите, че са загрижени за българския народ. От същия момент нататък всички хибридни сайтове, Ваши активисти, симпатизанти им беше дадена явно позивна да бълват всякакви ненормални неща, за да психират хората. И това не го твърдя, защото някой ми го е казал, а го виждам всеки ден, виждам тези хора и ги познавам. Включително на Ваши депутати бащите, които споделиха още преди седмица и повече: „Парламентът 45 дни си гласува ваканция и 5 хил. лв. за лекарства на депутатите.“ Баща на Ваш депутат?! Той не знае синът му дали работи, или не работи в парламента?! Е, това нещо трябва да се прекрати! Не може опреден кръг хора в социални мрежи или така наречени някакви измислени медии да тормозят и да психират останалата част от от нормалните български граждани, и то в такъв момент, и то конкретно за това. Иначе всякакви други безсмислици виждаме, от години ги виждаме и никой не ги е спрял. Но поне в този случай трябва да сме единни и да спрем това недопустимо държане на хора, които психират българските граждани. Това не е нормално! Благодаря, уважаеми господин Ангелов. Господин Симов, заповядайте за дуплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Шопов, Вие ми говорихте като юрист, аз сега няма да Ви говоря като журналист, а като почитател на литературата. Защото това, което ми описвате, много ми напомня на една ситуация от „1984“ на Оруел, където цял един отдел в Министерството чете вестници, за да може да види дали са в правилната линия. Кой ще следи медиите и кой точно ще повдига обвиненията за невярна информация? Ще натоварим прокуратурата, цял отдел да чете всеки сайт, за да може да търси отговорност? Ще ги натоварим да четат социалните мрежи – всеки човек какъв статус е написал, за да може да арестуваме някой в обвиненията, че панически вдига нещата? Разберете ме, затова Ви казвам, че този текст е безсмислен, този текст е опасен, този текст върви пряко срещу основна свобода на хората да говорят каквото си искат, дори когато някой път заблуждават. Господин Ангелов, извинявайте, но това, което ми казвате, показва, че всъщност усилията Ви не са насочени за справяне с тази ситуация. Подразнил Ви е не текст за заразата, за коронавируса, а текст, в който по принцип пише за парламента. Да, фалшиви новини има. Да, има хора, които ги споделят. Това обаче не е причина да стягаме ръката си около гърлото на журналистиката, да стягаме ръката си около гърлото на всякакви сайтове в името на кефа на една политическа партия. Съжалявам, но този текст получава точно така. И заради това на колегата Ченчев искам да кажа, че той е много прав. Работата на журналистите е отговорна. Всеки журналист знае какво прави и трябва да изпревари информацията и някой път се постигат грешки. Само че с такива текстове ние тряскаме наистина решетката пред свободното слово и съм убеден, че точно така ще стане. Заради това призовавам Ви: не гласувайте подобно фашистко законодателство! Благодаря.

Какво липсва в него? Разбирам безпокойството на вносителите за това, че по този начин може да се създаде паника в обществото, хаос, последствия за обществения ред, за живота, за здравето на хората. Да, възможно е такова нещо да се случи! Но това, което липсва в този текст, е че това може да бъде и че би следвало да бъде наказуемо само при умисъл, уважаеми колеги. Само при умисъл, защото в една ситуация, в която се намираме днес, много хора, опитвайки се да предпазят близките си, да информират съседите си, да споделят с тях информация, която имат, макар и може би непроверена, могат да разпространяват чрез съвременните средства за комуникация личното си мнение, включително и количествени параметри по тази епидемиологична обстановка: колко заразени има, правилно ли действа Щабът, подценил ли е бройката, надценил ли е бройката?! Това наказуемо ли е според този текст? Може ли да бъдат наказуеми – тук не говоря за журналисти и за институционализирани информационни източници, тук говоря за българското гражданство, което, притеснено от тази ситуация, с най-добри подбуди и намерения се опитва да предпази себе си, близките, информирайки ги за онова, за което не ги информира Щабът, не ги информира телевизията, не ги информира радиото.

за умисъл и умишлено предизвикване чрез разпространяване на невярна информация на слухове, на клевети и така нататък на определени обществени последствия или да се разграничат хората, които по други причини са цитирали информация и източници, които към определен момент са изглеждали достоверни. Ами и ние не сме сигурни в цифрите, които всеки ден ни подават от почитаемия щаб, дали в момента, в който господин Мутафчийски съобщава цифрата, 15 минути след това или 20 минути преди това точно толкова са били заразените, или разболелите се, или оздравелите. Така че дори цифрите, които господин Мутафчийски съобщава към момента, така да се каже в реално време, може да се окаже, че не са истински. Той разпространява ли невярна информация? Дори самият той, когато прави пресконференция, прави тази уговорка: „днес към толкова часа“, „така ми докладваха“, „очакваме“, „пуснали сме тестове за проверка, не знаем какво ще излезе от тях“. Тоест един куп уговорки към информацията, която ни предоставя. Тя не може да бъде абсолютно точна и затова един такъв текст може да има своето място от гледна точка на последствията, които може да предизвика умишленото разпространяване на информация, но така записан не прави разлика в тази сложна ситуация. Затова, първо, аз лично съм категорично против така, както е записан, второ, нека вносителите да помислят как да се разграничат случаите, за които става въпрос. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Жаблянов. Реплики? Заповядайте, господин Сиди, Господин Жаблянов, рядко се съгласявам с Вас, тук съм напълно съгласен обаче. И да, българският съд е този, който ще определя умисъла в тази ситуация – във всяка една конкретна ситуация, защото наказанието се налага от български съд. Така че съвсем логично е това, което казвате, и да, българският съд е този, който ще преценява. Например една фалшива новина, като питате – това, че тоалетната хартия помага в борбата с вируса, защото виждаме истерията не само в България, а и по целия свят. Това, разбира се, е една невярна информация. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Сиди. Втора реплика? Не виждам. Господин Жаблянов, заповядайте.

радвам се, че се съгласявате частично с мен, но това за съда, което казахте, е важно, имаме го предвид, но в условията на извънредно положение само преди няколко члена в същия текст ние разглеждахме ситуации, в които почитаемият съд не работи. Какво означава? Че ще Ви приберат на едно място, ще седите, докато свърши извънредното положение и, след това уважаемият съд ще каже, че повдигнатото Ви обвинение е е неправилно и ще Ви освободи. И Вие ще изкарате три месеца на онова място, на което всички не искат да ходят, Така че този въпрос няма как да го обясните с това, че съдът щял да се произнесе. Да, съдът, но кога – след три месеца, след пет месеца, след като, така да се каже, сте обрали праха в ареста? Така че недейте така лесно да ги раздавате тези присъди и тези обвинения.

Аз го използвах още преди седмица, защото по рефлекс трябваше да събуди институционална реакция за това, което очаквах да произтече от извънредното положение. Много колеги лепнаха този термин и започнаха да го употребяват повърхностно, както и министърът на правосъдието, заради липса на познаване както на характеристиките на спекулата, така и на механизмите за възпирането ѝ. И точно тук е моментът да осмислим и термина, и настоящата извънредна ситуация. Не се намираме в условия на нормална пазарна среда, а в това да оцелеем като индивиди. Това е възможно само ако функционираме като общество, а не в стремеж за индивидуално оцеляване или като лична възможност да забогатеем на гърба на всеобщото нещастие. Спекулата има ново измерение. Не е само криминално понятие, което да се преквалифицира в Наказателния кодекс. Това е термин за възможност, която трябва да се остракира като изцяло вредна за обществото и да се причисли на отживяващото либерално общество. Това е обичаен елемент на пазарното общество, на либералния модел в благовидната опаковка за формиране на цената в зависимост от търсенето и предлагането, предпоставящи възникване на дефицити, повечето от които изкуствено създадени. Затова и в западноевропейските държави заговориха за регулация на цените на стоки от първа необходимост. Ще цитирам по памет казаното от Макрон: „Пандемията ни преподаде уроци, които трябва да научим. Има стоки и услуги, които трябва да бъдат изведени от контрола на пазара – прехраната, медицината, здравето, безопасността, начина на живот. Това са аспекти, които е лудост да се поддават на трети лица. Трябва отново да поемем контрол над горното.“ Остава всички да осъзнаем, включително и Макрон, че това не трябва да е мярка, заради временна принуда на произтичащото от кризата, а модел на по-добро общество, което се усъвършенства, подбудено от обстоятелствата. Благодаря Ви. Благодаря, господин Янков. Реплики? Не виждам. Господин Биков, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз съм съгласен с това, че фалшивите новини са проблем. И не мисля, че дилемата ни трябва да бъде или свобода на словото и фалшиви новини, или затваряме всички медии. Големият проблем, и според мен на колегите от „Обединени патриоти“ това им липсва в Законопроекта, е как локализираме тези, които произвеждат фалшиви новини. Има цели сайтове, които са специализирани по този въпрос. Те правят само това и са характерни с едно нещо. Според мен трябва да седнем от всички парламентарни групи да помислим не само за извънредното положение, а по принцип. Тези сайтове са характерни с това, че нямат собственик и съм сигурен, че можем да постигнем съгласие по въпроса да принудим да принудим или със закон да задължим всеки сайт, независимо какъв е, в своя колонка – вдясно, горе и така нататък, да напише: кой е собственик на сайта, кой му е телефонът или пък адресът, фирмата и така нататък. Не да се регистрират в СЕМ, в СЕМ нямат капацитет в момента да обхванат всички сайтове. Има сайтове за здраве, за спорт, за какво ли не. Ако разчитаме СЕМ да започнат да броят сайтовете един по един, няма да стане. Ние много добре знаем кои са тези сайтове, ние ги знаем – те са 10 – 15 сайта, да дадем възможност на тези органи, които могат да ги блокират, да ги блокират. Не пише ли на сайта ти кой е собственикът – блокаж! Нека да направи нов – пак блокаж, но той си губи аудиторията по този начин. А иначе със сигурност няма да можем да спрем кампании във Фейсбук и така нататък. Журналистите, които пишат с имената си, дори и някъде да спекулират, да лъжат и така нататък, носят отговорност за това. Ние тях няма какво да ги закачаме. Водят се стотици дела срещу журналисти в България – за обида, за клевета, за какво ли не, но когато човек го е написал с името си, написал го е в медия, която има собственик, там може да се потърси отговорност за това, което е написал.

на съвсем друг тип интереси – нищо общо със свободата на словото. Те целят дестабилизация на държавата по принцип, на обществото, не само на държавата, и ние трябва със сигурност да реагираме на това нещо. Друг е въпросът, че трябва да го направим така, че наистина да не засегнем журналисти, които работят в реални медии и работата им е да бъдат журналисти, а не някакви наемни типове,

Всъщност втора, господин Сиди, и тогава господин Ченчев. Нека да редуваме. те трудно могат да бъдат преследвани. Само че с този текст, който сте предложили в Наказателния кодекс, ама изобщо не се решава този проблем. Той е насочен към съвсем други субекти. Защото тук се говори: „който предава или разпространява“, не първоизточникът, а този който предава. Такъв сайт, хипотетично да приемем, публикува фалшива информация, Вие я виждате, притеснен сте. Споделяте я със своите близки и Вие попадате под ударите на закона, на закона, защото „който предава“ е точният текст. Освен това аз Ви питам: това, което сте добавили: „или невярна информация за разпространението на заразна болест“ и така нататък,

Господин Биков, наистина много Ви благодаря за това, че така добре обяснихте проблема, който ние се опитваме от доста време да обясним. Само да кажа, че вчера внесохме първа част от пакет законопроекти, които са за спиране на фалшивите новини и сайтовете им – точно за тях говорим. И всъщност в обществото остана едно неразбиране, сякаш някой иска да гони журналисти. Когато някой журналист излезе с името си и каже нещо, което е невярно – да, той може да носи отговорност. Медията, в която той работи, ще носи отговорност. Проблемът е за онези, на които не може по никакъв начин да се намери собственикът им. Смятам, че сме намерили такова решение, внесли сме първия законопроект, другата седмица ще внесем и останалата част от проектите и се надявам наистина на един ползотворен дебат по тази тема, защото това е бичът на съвремието и фалшивите новини се разпространяват може би по-бързо и от коронавируса у нас. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ господин Сиди. Трета реплика – господин Ченчев, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Биков, първо, категорично не съм съгласен с Вас, защото този текст не касае 10 – 15 съществуващи сайта. Апропо, някои от тях са си признали на техните страници, че са сайт за фалшиви новини, някои са си го написали дори, някои от тях. Този текст обаче, който ние обсъждаме тук, и дебатираме по него, започва: „който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ“

Тогава той носи ли отговорност? Възрастната жена ли го е подвела, фалшива новина ли е и той има ли източник? Въобще въпросът е много сложен и не бива с такава лека ръка да казваме, че този текст касаел 10 – 15 сайта или собствеността, видите ли, на Мисля, че тук се направиха някои неща в посока собствеността на медиите – беше от страна на ДПС. Така че мисля, че трябва съвсем коректно да кажем, че този текст наистина звучи като едно възпрепятстване на конкретната,

Благодаря, господин Ченчев. Господин Биков, заповядайте за дуплика. Уважаема госпожо Председател, само едно уточнение ще направя. Аз не твърдя, че нашият текст, предложен от ГЕРБ, изобщо решава въпроса с фалшивите сайтове, фалшивите новини. Той има един по-различен обхват, включително аз, като го прочетох за пръв път, останах с впечатлението, че е за ало измамниците, защото там също може да се направи препратка. Моето предложение – с пълното съзнание, че днес тук не можем да решим този въпрос понеже и колегите от „Обединени патриоти“ са се захванали с това, нека от всички групи да направим едно обсъждане, да направим някои предложения, за които имаме време и в следващите седмици. Това е въпрос, който не е свързан само с извънредното положение, но моето убеждение е, че понеже тези анонимни сайтове според мен са свързани и с чужди служби, освен всичко останало, че в този въпрос трябва да бъдат включени и службите за сигурност. Това е проблем на сигурността, той не е проблем на медиите. Защото, пак повтарям, това не са медии и не бива да ги третираме като такива.

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Ще изразя своето категорично несъгласие този дебат да се движи около свободата на словото и още по-малко да се търси тук удар срещу свободната журналистика. Не искам да стигам до такива обобщения – хващане за гърлото и така нататък. Очевидно е, че това не е насочено срещу журналистиката и ще се аргументирам с Етичния кодекс на българските медии. Българските медии, българските журналисти в своя Етичен кодекс под номер едно са записали: „Точност на информацията“. И тъй като тук имаше много защитници на точността на информацията и българските журналисти, ще си позволя да Ви прочета какво обединява българските журналисти по въпроса за точността, което е техен Етичен кодекс и тяхно етично задължение. Чета: „Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма преднамерено да скриваме и/или изопачаваме фактите. Няма да публикуваме информация, за която знаем, че е невярна. Няма да подвеждаме обществото и ясно ще посочваме къде са използвани манипулирани текстове, документи, образци и звуци.“ Няма да Ви отегчавам и да чета по-надолу. Очевидно е, че българските журналисти сами по себе си, по своя морален дълг са извън обсега на тези, които генерират невярна информация или лъжливи новини. Тук се запита: какъв е критерият на лъжливите новини и невярната информация? Ами това е лъжата! Не е изпреварващата информация, не е непотвърдената информация, а не-ис-ти-на-та! И тази неистина, и тази лъжа се опровергава от фактите, от живота, от съществуването на развоя... И накрая – за фашизма. Много съжалявам, но Вашето определение, че това е фашистко, е исторически невярно, тъй като в Наказателния кодекс от 1968 г. съществува член, мисля, че беше 108-и,

Не виждам. Господин Недялков, заповядайте за изказване. вярвам, че ще ме гледате хубаво сега. Уважаеми колеги народни представители, няма го господин министъра. Ако внимателно прочетем новия новия текст, който се предлага за чл. 326, ще забележим, че е добавено само „или невярна информация за разпространение на заразна болест“, като опции за наказанието, което после е вдигнато. Уважаеми колеги народни представители, прочетете внимателно текста! Тук „радио“ не значи радио в съвременния смисъл на думата, „телефон“ не значи телефон в съвременния смисъл на думата, защото след него става и по друг начин. Това е за съвсем друг вид разпространение на информация, неверни повиквания, заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога. И тук въобще не е трябвало Вие като вносители да включвате „или невярна информация“, което премества целия този член от Наказателния кодекс, който е в раздел „Престъпление против реда и общественото спокойствие“, да бъде допълван със сферата на словото, в сферата на неверните, фалшивите новини и други неща, които трябва да бъдат регламентирани по друг начин. Това е цялата истина за този член и аз мисля, че вносителите въпреки тяхната настойчивост… Уважаеми колеги, да Ви кажа, че това е един от малкото членове на Проектозакона, който не бе изменен в различните модификации и даже от самата комисия. Това е едно нещо, което беше вкарано от начало и то се поддържаше докрай. Мисля, че най-добре

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Не знам защо се съсредоточихме и все говорим за журналисти, за свободата на словото, изобщо за медии. Ама този текст, така както сме го формулирали, и преди малко господин Недялков спомена, цитира – радио, телефон и други способи, начини, всякакви и още. Това може да се прави не само от журналисти, това може да се прави от физически лица, това може да се прави от хора, представители на НПО-та, особено те го правят често и невярната информация много често се излъчва и продуцира от такива образувания, така че тук това не е само и във връзка с журналистите изобщо. Хайде да не преиграваме, да не преиначаваме, че това това е ограничение на свободата на словото, казвам, изобщо на българските граждани, без значение какви са те – дали са длъжностни лица, дали са частни лица, физически или представители на юридически лица в това им качество. През времето на комунизма едно от най-страшните и най-грозни престъпления срещу оня строй беше точно това – невярна информация, слухове, клевети. Говореше се за клеветнически кампании срещу народната власт и дори под наказателна отговорност попадаха тези, които разпространяваха, разказваха вицовете. Това беше текстът, уважаеми колеги. И не случайно слухове, невярна информация винаги действат в базата, във фундамента на едно общество, на един политически модел, на една власт. Това е така, няма спор!

доста неопределен, по него нямаше на практика случаи на наказание, но в случая се заостря вниманието, защото господин Симов, който пръв повдигна тези въпроси и Вие, уважаеми колеги от БСП, казвам Ви искрено

май говорим на различни езици. Тук никога няма да стане необходимо, ако някой разпространява невярна информация по интернет, той да бъде ударен от този, новия член 326. Няма да бъде ударен, защото тук много ясно е казано: способите, по които се разпространява тази информация, е направо излишно да спорим по този член! Излишно е да спорим, защото тук сте вкарали „невярна информация за разпространението на заразна болест“, която и по телефон, и по радиостанция да я кажете, няма да бъде

Благодаря, госпожо Председател. който съществува във вида, в който го променяме, от 1982 г. в Наказателния кодекс касае единствено заблуждаващата и невярната информация, свързана със злополука, помощ или тревога. Новото, и то не касае нито българските медии, нито българските журналисти, нито отнемането на правото на българските журналисти и до достъп до информация, и до разпространяване на информация, касае единствено информацията, ако е невярна и ако тя се отнася само до заразна болест, защото в момента се намираме в извънредно положение, свързано именно с разпространението на заразна болест, така че наистина аз не мога да разбера вълнението на голяма част от аудиторията. Съжалявам, че по-малко юристи говориха, отколкото журналисти. Според мен този текст, ако бъде подкрепен от залата, ще даде наистина увереност, че няма да се злоупотребява с предаването на невярна информация по всякакъв начин – радио, телефон, чрез неверни повиквания, заблуждаващи знаци или по всякакъв друг начин. В крайна сметка, ако искаме да защитим обществения интерес, то следва да преследваме такива деяния като общество, но това се върши от българската прокуратура и от българския съд. Надявам се, че всички си даваме сметка, че никой без съдебно производство, че никой без присъда няма да влезе в затвора, както се опита господин Жаблянов да внуши, нито пък ще прекара неизвестно дълго време в ареста. Не го виждам в момента в пленарната зала, но много бих искала да му кажа,

по съдебни, арбитражни, изпълнителни производства наистина спират да текат в извънредно положение, но изключение от тези срокове са наказателните производства и налагането на мерки за принуда, се направиха внушения от господин Жаблянов, които смятам, че не е редно именно от парламентарната трибуна и в тази зала да създават усещане у българските граждани за ненаказуемост или обратно – за репресия на държавата. Смятам, че дебатът вече е изчерпан и затова, госпожо Председател, правя и процедура за прекратяване на разискванията по тази точка. Благодаря.

Вие знаете като юрист, че най-важното в Наказателния кодекс и може би най-важното, отколкото всеки друг закон, е прецизни текстове, които не подлежат на тълкуване, защото от тяхното тълкуване зависи свободата на хората. Защо моите колеги реагираха? Те реагираха, защото, както стана ясно от много техни изказвания, невярна информация е доста неясен термин и една информация днес вярна, може да се окаже утре невярна и обратното. Това го изчистихме. Аз искам да Ви обърна внимание на следното, понеже Вие заявихте много ясно, че става дума за конкретната ситуация, извънредната ситуация, само че – не, тъй като този текст не е направен в Закона за извънредните мерки, а е направен за Наказателния кодекс и ще продължи да функционира далеч, след като това положение отмине. Дано умре този вирус по-бързо! А колкото до заразна болест, повярвайте, това не е прецизна терминология. Вие сигурно говорите днес за COVID-19, но заразни са болести, да ме поправят медиците, ако греша, и ринофарингитът, и нормалният грип, и варицелата, и хепатитът. (Шум и реплики.) Това са заразни болести и ако утре някой се обади по телефона да каже: „Мамо, изплаших се! Чух, че тук нещо става и има зараза еди-къде си“, по Вашия текст тези хора подлежат на наказателно преследване. Не е правилно.

Благодаря, госпожо Председател. Да, господин Зарков, прав сте, че не се въвежда този текст само в Закона за извънредното положение, а изобщо в Наказателния кодекс и аз не съм казала обратното. Казах, че той касае хипотезата единствено и само за заразна болест, чиято дефиниция, и тук лекарите ще ме подкрепят, е дадена в Закона за здравето – коя болест е заразна. Много изчерпателно са изброени заразните болести. И да – варицелата е заразна болест, но ринофарингит или другият пример, който дадохте, не е. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Десислав Чуколов. Гласували 134 народни представители: за 5, против 65, въздържали се 64. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители.

представители. Гласували 136 народни представители: за 18, против 49, въздържали се 69. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване разделно, както предложи господин Попов,

сега ще Ви дам думата за отрицателен вот. отрицателен вот. Имате думата. Вие не се ли изказвахте?

Ще кажа само следното, уважаеми дами и господа народни представители! Гласувах против всички тези изменения, защото наблюдаваме какво правят другите страни, за да се справят с вируса. Предприели са десетки най-различни мерки, но в нито една страна не съм чул промени в Наказателния кодекс за справяне с тази тази епидемия. Истината е, че Наказателният кодекс е безсилен пред инфекциозните болести. Това е третата промяна в него, която правим за четири дни. Съмнявам се в тяхната ефективност и се притеснявам относно техните резултати.

Извинете, не забелязах. Уважаеми колеги, с приемането на този текст ние днес според мен сме на път да обърнем около 200 години история на човечеството – не само на България, а на човечеството. Днес обявихме как ще пуснем военните по улиците. Току-що въведохме наказание от затвор за информация. Току-що научихме, че една група генерали са затворили изходите на градовете и вече не може да влизаме и да излизаме, парковете се оказаха страшно забранено място. Това, което правите в момента, е прекрачване на всички демократични и граждански свободи, а това е право, за което гражданите са воювали със столетия. (Реплики.) Сега тук чувам речовити от Вас, дето ми крещят от местата, но искам да Ви напомня, че цялата тази истерия ще мине и пръстчетата, дето сте оставили по клавиатурките, ще останат, защото борба, която се е водила със столетия, в момента се зачерква в името на страха. Не на интелекта, не на здравето, не на бъдещото – в името на страха! Това, което правим в момента, Ви казвам, че ще остане в историята като една от големите глупости.

Господин Председател, обръщам се към Вас с един апел. Моля да помолите квесторите или да се свържете с една парламентарна група, която цял ден отсъства при решаването на важни проблеми за българските граждани в тази кризисна ситуация. Които дойдоха, направиха цирк и ги няма да гласуват и да вземат мерки за това как българите да живеят по-безопасно и да се предпазим от тази зараза. Също така и независимите от партия „Атака“, които също са загрижени за народа всеки път и говорят от името на народа, и тях ги няма. Така че, моля Ви, парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските дъждобрани“, извинявам се, „Родолюбци“, да ги поканите в залата.

По начина на водене е процедурата ми, господин Председател, защото позволихте на колегата Кутев да отправя заплахи към народните представители. Аз също се почувствах засегнат за пръстчетата, които щели да останат. Пръстчетата са израз на нашата съвест и ние не бягаме от нея, и това трябваше да кажете на господин Кутев. Защото, ако ни плашите с пръстчетата, които оставяме с гласуването, жестоко се лъжете. парламентарист от 1997 г. и не се срамувам, и мога да обясня всяко пръстче, с което съм натискал. Обаче да кажа защо гласувах за военните, тъй като става въпрос за пръстчетата, които Вие трябваше… Не искам тази гледка в България. Това е вестник „Ла Република“. Това са военните по улиците на Италия. Това са колите на военните. Знаете ли какво извозват? Знаете ли какво извозват? Извозват труповете, защото гробищата са пълни. Мога да го натисна пак, за да го видите. Ето още веднъж. (Показва отново.) Ако искате, ще Ви го пратя. Не искам тази гледка по нашите улици. Затова гласувах – когато трябва да го направим, а не когато не трябва. Италия не го направи, когато трябваше. Сега тези коли извозват труповете до други градове, до други гробища, защото тези са пълни. Съжалявам, че от тази трибуна трябва да кажа тези думи, но когато ми се говори тук с апломб за пръстчетата и Вие не правите бележка, това вече не мога да го премълча.

Добре, след това ще Ви дам по начина на водене. МАНОЛ ГЕНОВ (БСП за България): Господин Председател, обръщам се към Вас по повод изказването на господин Ангелов, че искаше да поканите тук едни хора с едни маски.

ако Вие го позволите, според мен ще нарушите не само Правилника на Народното събрание, а и собствената си съвест. Така че след като тук колегата се опита да наговори според мен доста сериозни неща,

се създава изречение второ: „В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор“, в чл. 173а изречение второ се заличава, чл. 218а отпада и в чл. 267а думите „ал. 1“ се заличават.“

„Възлагане на надомна работа и работа от разстояние при обявено извънредно положение Чл. 1206. (1) Работодателят може при обявено извънредно положение да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор. (2) Промяната по ал. 1 се извършва със заповед на работодателя, в която се определят условията по чл. 107в, ал. 2 и/или чл. 107и, ал. 2.“ 2. Създава се чл. 120в: „Преустановяване на работата при обявено извънредно положение Чл. 120в. (1) При обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение. (2) Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за целия период на извънредното положение.“ а) създава се нова ал. 2: „(2) В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.“;

Създава се чл. 173а: „Ползване на отпуск при обявено извънредно положение Чл. 173а. (1) Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който който не е придобил 8 месеца трудов стаж. (2) Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на: 1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение инвитро;

намалена работоспособност 50 и над 50 на сто; 6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3. (3) Времето, през което се ползва отпуск по ал. 1 и 2, се признава за трудов стаж.“ 5. Създава се чл. 267а: „Трудово възнаграждение при преустановяване на работата при обявено извънредно положение Чл. 267а. За времето на преустановяване на работата в случаите по чл. 120в работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Взимам отношение по направените от нашата парламентарна група предложения, свързани с § 4, а именно изменения, които трайно ще се поместят в Кодекса на труда. Нашите предложения са свързани с това тези членове, които ни се предлагат – те ни се предложиха и на първо четене, да бъдат само и единствено част от това извънредно законодателство. Да не се урежда трайно институтът на извънредно положение в Кодекса на труда, защото няма механизъм, и всички ние го знаем, за преустановяване на работата на предприятието.

всички изменения на трудовоправни отношения, ние знаем, че е нормално. Аз разбирам извънредността на ситуацията, разбирам, че в крайна сметка наистина всички трябва да разберем, че трябва да бъдем компромисни. обаче изменяме трудовоправни отношения, можеше да направим един Национален съвет за тристранно сътрудничество, защото тези текстове трайно ще влязат в Кодекса на труда. Неслучайно предложението на нашата парламентарна група е там, където въвеждаме хипотези за намалено работно време, хипотези за надомна работа или работа от разстояние и хипотези за преустановяване на работата на предприятието, да бъдат само и във връзка с това извънредно положение и аз си мисля, че това е разумното. За съжаление, представителите на Правната комисия не са взели предвид тези наши предложения. Искам да кажа и нещо важно. Аз се радвам, че нашите предложения по отношение отпадането на чл. 218, който третираше възможността на работниците да получат 50% 50% обезщетение за прекратяване дейността на предприятието поради това извънредно положение, когато държавен орган го налага, което влизаше в колизия с другия текст – в чл. 267, който в момента и действително това, че работниците ще получават 100% от възнаграждението си, е добро. Радвам се и, че чухте апела на нашата парламентарна група по отношение на това работодателят да няма право да пуска работниците в неплатен годишен отпуск.

малко гласувахме възможността – госпожа Менда Стоянова беше направила едно подобно предложение във връзка с чл. 84, т. 12 от Конституцията с оглед извънредното положение, работодателят да има право да иска от работника той да ползва една втора от неговия платен годишен отпуск. Сега в текстовете на чл. 173а, които трайно ще останат в трудовото законодателство, повтарям, трайно, ние въвеждаме хипотезата работодателят да иска целия отпуск и влизаме в хипотеза на противопоставяне. По отношение на ал. 2 от чл. 173а, уважаеми дами и господа, имаме едно предложение и днес извънредното положение показа неговата наложителност хората над 60-годишна възраст в момента са ограничени с тази нова заповед и Вие го знаете, да пазаруват в определени часове. Направихме предложение да може човек над 60 годишна възраст да иска да иска да си ползва своя платен или неплатен отпуск в ал. 2. Какво попречи на Правната комисия или работната група да помести тези текстове, след като ние виждаме, че в момента Оперативният щаб взима това решение? В тази връзка Ви предлагам да преразгледаме това, което е взела Комисията и го е гласувала, да изменим чл. 173а, 173а, където третираме, в първото изречение, „предостави платения годишен отпуск на работника“, да въведем текста „предостави една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж“. Другото нещо е свързано с ал. 2, уважаеми дами и господа. По предложението, което ние направихме, Вие виждате, това са нови точки в ал. 2 и да включим работник или служител над 60-годишна възраст и т. 8 „работник или служител със сърдечно-съдови заболявания, диабет, хипертония, белодробна или ракова болест“. Всички ние слушаме новини и виждаме, че това са критични заболявания, които оказват влияние относно крайния изход от ситуацията. Какво пречеше да ги добавим в ал. 2 на чл. 173а? В тази връзка Ви призовавам да чуете нашия апел и да приемете нашите предложения в цялост. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Клисурска. Всъщност Вие ни представихте предложението на народния представител Николай Тишев, нали? не е подкрепена по принцип.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Клисурска, не сте права, че текстът на § 4 от Преходните и заключителните разпоредби остава в основното тяло на Кодекса на труда. Неслучайно това е преходна разпоредба и важи единствено и само по време на действието на извънредното положение.

фигурата на така наречения платен годишен отпуск. Платеният годишен отпуск без съгласието на работник и служител е уреден и в сега действащото трудово законодателство. Знаете го това, в предишно изказване имах възможност да изразя хипотезите, при които работодателят задължава работника и служителя да ползва платения годишен отпуск без съгласието на работника и служителя. Тук става въпрос за хипотеза, в която работникът и работодателят имат право на следния избор: първият избор е да ползва платения годишен отпуск, за да не се случи ситуацията, в която работодателят да е принуден да прекрати трудовите правоотношения. На следващо място, Вие знаете, че в следващи текстове има възможност работодатели, чиито предприятия със заповед на държавен орган или със заповед на работодателя преустановят за определен период по време на кризата – за не повече от три месеца, работата в отделното предприятие, те могат да се възползват от обезщетение за безработица. Тоест сегашният текст, който Вие предлагате, да бъде в унисон с

Тук става въпрос не за тази хипотеза, а за хипотезата, в която има извънредно положение, в хипотезата, в която работодателят предлага на работника и служителя да ползва платения годишен отпуск без негово съгласие. Иначе съм напълно съгласен с предложението за тези над 60 години и с предложението, разбира се, тук трябва да благодарим и на управляващите, които приеха идеята неплатеният отпуск да отпадне от текстовете, които бяха предложени.

предложението на Менда Стоянова за една втора от платения отпуск беше част от отделна разпоредба. За съжаление, работната група вкара този текст там, където в ал. 1 говорим за работа от разстояние, въвеждаме в ал. 2 възможността за ползване на отпуск. Нещо, което по никакъв начин не си кореспондира – едното с другото. Това, че Вие коментирахте Закона за нормативните актове, и тук Ви опровергавам – не сте прав, точно защото в Заключителни разпоредби има изменение и допълнение на Кодекса на труда, те стават част от трайното законодателство на Кодекса на труда. Не – част от Кодекса на труда. Точно затова ние направихме предложение да бъдат само и единствено Преходни разпоредби, за да бъдат част от този закон. Явно Вие не сте прочели нашето предложение и не сте го разбрали. Благодаря.

по принцип подкрепя текста на предложението. Както вече неведнъж беше казано в тази зала – не разбрахме принципа, защото всъщност не го виждаме отразено след това. Това, което искаме да се случи с предложението беше именно в частта, че тогава, когато „едно предприятие бива затворено от държавата, съответно служителят има право на обезщетение в размер на 50 на 100 от брутното му трудово възнаграждение“... и така нататък, да не Ви цитирам текста. Това, което ние искахме да се добави в тази категория, е: родителите на деца до 12-годишна възраст, които знаете по Закона за закрила на детето, трябва да стоят вкъщи и да гледат детето си, тогава, когато е в извънредна ситуация, каквато е ситуацията в момента. Децата, които не са на училище и детска градина, трябва да бъдат вкъщи, съответно трябва да бъдат гледани от своите родители – задължение по закон. Ето защо ние искахме да приравним групата на тези майки, които ще гледат децата си вкъщи, на онези хора, които държавата принудително, поради извънредното положение, им е отнела възможността да имат своите трудови доходи, съответно, те получават обезщетение. Това беше смисълът на нашето предложение, което поне аз не виждам отразено в Доклада на Комисията, въпреки изречението, че то е подкрепено по принцип. Благодаря Ви.

Имам процедура, уважаеми господин Председател. Правя редакционно предложение в § 4, т. 2 относно чл. 120в, ал. 2 се изменя така: така: „(2) Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта.“ Благодаря. Реплика? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Прекратявам разискванията и преминаваме към гласуване. По реда на направените предложения – подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на Народния представител Николай Тишев. Моля, режим на гласуване.

Искате прегласуване. Прегласуваме неподкрепеното предложение на народния представител Николай Тишев. За 120 народни

За протокола – не подложих на гласуване предложението на Народния представител Валери Симеонов, тъй като официално беше обявено, че той е оттеглил всички свои предложения.

Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Иван Вълков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5. В Кодекса за социалното осигуряване се правят следните допълнения: 1. Създава се чл. 3а: „Изпълнение на задължения при обявено извънредно положение Чл. 3а. (1) При обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република 1. нормативно определените срокове, предвидени за осигурените лица и пенсионерите, във връзка с прилагането на част първа, глави от четвърта до осма спират да текат; 2. заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения, помощи и пенсии се подават по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код, или чрез лицензиран пощенски оператор; 3. непроизнасянето в срок на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 по причини, дължащи се на извънредното положение, не се смята за мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. (2) Документите по ал. 1, т. 2, подадени от осигурените лица и пенсионерите до 14 дни след отмяната на извънредното положение в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, се смятат за подадени в срок.“ 2. В чл. 54а, ал. 3 накрая се добавя „подадено по електронен път с квалифициран електронен

превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г., за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерски съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител в срок до пет работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация. (2) Средствата, превеждани по реда ал. 1, са за сметка на фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване. (3) В случай че осигурителят не изплати пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, за които са получени средствата по ал. 1, той ги възстановява.“ § 7. Личните пенсии, свързани с трудова дейност на лицата, които имат придобит осигурителен стаж след 31 декември 2018 г., но нямат подадено заявление по чл. 102, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване през 2019 г. и/или заявление по чл. 102, ал. 1 и 3 от Кодекса за социално осигуряване в периода от 1 януари 2020 г. до 13 март 2020 г., се преизчисляват служебно, считано от 1 април 2020 г., с придобития от тях осигурителен стаж, положен след пенсионирането или след последното преизчисляване на пенсията. § 8. (1) През 2020 г. сроковете по чл. 123, чл. 123е, ал. 5, чл. 190, ал. 1 и 2 и чл. 252, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване се удължават до 30 септември 2020 г. (2) По време на действие на този закон сроковете по чл. 123а, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване спират да текат.“

при заявена, но не навременно установена потребност на човека с увреждане лицето има право на вида подкрепа от датата на подаване на документите по чл. 21, ал. 3, въз основа на заключенията от изготвената индивидуална оценка на потребностите по чл. 20.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Взимам отношение по § 6, който е свързан с така обещаната възможност работниците да получат 60% от възнагражденията си там, където предприятието е преустановило дейност поради бедственото положение. Позволете ми да прочета текста на работната група по начина, по който те го предлагат, и по начина, по който ние го предлагаме, за да Ви кажа защо е важно да се замислите сега в тази зала да приемете ли това предложение на работната група, или да приемете нашето, защото аз си мисля, че то е много по-конструктивно и е в интерес на всички онези хора, които в крайна сметка са останали без работа. Това, което предлага работната група, зачитам дословно, звучи: „По време на действие на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60% от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, от осигурителя, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител до пет работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация. (2) Средствата, превеждани по реда на ал. 1, са за сметка на Фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване“. И забележете, неслучайно чета текстовете, прочитам ал. 3, тя е изключително важна: В случай, че осигурителят не изплати пълния размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, за които са получени средствата, той ги възстановява.“ Уважаеми дами и господа, нашето предложение е аналогично, всеки го вижда, но това, което ние предлагаме, е различно – сумата от тези 60% директно да отива при осигуреното лице. Защото всички ние знаем, че работодателят ще има ангажимент останалата или разликата до 100% – 40%, да ги преведе на осигуреното лице. И ако не ги преведе, забележете, в ал. 3 Вие въвеждате това, че работодателят връща сумата. Изпадаме в хипотезата, че работодател не може да осигури тези 40%, няма тази възможност. И всички ние трябва да разберем, че има предприятия, в които работят много хора, но които са преустановили дейност заради това, че е извънредно положение и има заповед на министъра. Искаме от тях те да преведат останалата разлика от 40% и казваме на работниците – Вие няма да си получите сумата, защото работодателят не може да поеме тази разлика. Затова, за да избегнем тази възможност и да може хората да имат минимален базов доход, при положение че информацията в и работодателят ще я удостовери, какво пречи сумата от 60% да отива директно в осигуреното лице, за да имат те нормални базови доходи да преживяват? Убедена съм, че след месец – аз се надявам наистина да не възникне такава хипотеза, ще има много случаи на върнати такива 60%, получени от работодатели, които са били в невъзможност да осигурят разликата. Така че преразгледайте Вашето решение.

Благодаря Ви, господин Председател! Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Аз няма да Ви чета какво предлага. Само ще Ви кажа, че отново, господин Председател, щеше ми се да не сте Вие на председателското място, някой друг да води заседанието в момента, защото Вие предния път не допуснахте такова гласуване. Сега отново Ви обръщам Сега отново Ви обръщам внимание, че след нашето предложение, което сме направили, както се полага по реда на нашия Правилник, и Правната комисия, когато я е защитавала, е написала: „Комисията подкрепя по принцип предложението“, поне така го пише в… Сега хубаво, кажете го тук: кой да ми обясни и какво да ми обясни? Аз искам да ми кажете как става така, че след като…

Аз пак отново трябва да повторя, че след като сме направили надлежно по Правилника на Народното събрание предложение, което Комисията е разгледала и е записала в Доклада си: „Комисията подкрепя по принцип предложението“, което е за основен текст в Закона да влезе, нашето предложение съвсем не е такова, каквото по принцип го внасяме. И то се различава – колежката Ви каза в общи линии по какво, че нашата идея е работникът да получава тези 60%, а другата идея, която е написана като проект в Закона, да се получава от работодателя. Аз отново тук не споря дали нашето предложение е правилно, или пък другото предложение е правилно. Споря, че в момента това, което е записано в Доклада, не отговаря на истината. И отново, господин Председател, аз ще Ви призова да подложите на гласуване това предложение на Корнелия Нинова и група народни представители, което и аз съм подписал, защото то се различава от това, което е записано отзад, въпреки че пишете, че го приемате.

а ще спазя добрата стара парламентарна практика и ще подложа на гласуване само тези предложения, които не са подкрепени от Комисията. По начина на водене? Заповядайте. Ама Вие току-що… По начина на водене, господин Председател. Както Вие използвахте отговор по начина на водене и ми направихте реплика, сега аз вместо дуплика ще Ви направя

Можете ли да ми обясните каква добра практика на парламента е да се правят нарушения на Правилника? Сега, ако някой тук стане от Правната комисия или от която ще комисия да е, да ми обясни, че не е нарушен Правилникът, тогава аз твърдя, че в Доклада пише неверни неща. Това „подкрепя по принцип“ обаче го няма в подкрепения текст. За какво става въпрос? (Силен шум и реплики.) И с подвиквания оттам не става. Да стане някой и да обясни защо предложението, което е написано от нас и е подкрепено от Комисията, го няма в основния текст на Закона.

това, което каза господин Гьоков, има текстове в нашия Правилник. При положение че е приета ал. 1 едно към едно от Вашето предложение в предложението на Комисията, няма как тази част да не е подкрепена по принцип. Ако Вие искахте да подложите на гласуване, трябваше да предложите примерно да отпадне ал. 3 на предложението на Комисията и тогава господин председателят щеше да бъде длъжен да да подложи на гласуване Вашето предложение. При тази ситуация, при положение че една трета от текста на Комисията е приет от Вашето предложение, няма как да се подложи на гласуване. Знаете го много добре.

Там, където Комисията пише „осигурителя“, ние пишем „осигуреното лице“. Това е огромна разлика. В тази връзка по никакъв начин Комисията не подкрепя по принцип предложението. Вече няколко пъти се опитвате с процедурни хватки да запушите нашите предложения, които аз смятам, че са конструктивни. Само преди малко, когато гледахме Кодекса на труда, по ал. 2 на чл. 173а, точно защото Комисията е написала, че по принцип подкрепя предложението, по същия начин нашето предложение не беше подложено на гласуване. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Най-вероятно и нататък по принцип Комисията ще ни подкрепя предложенията, за да не минават през гласуване, само и единствено да няма конструктивизъм в тази зала, защото ние Ви подадохме ръка. Решихме, че по някакъв начин ще направим нещата по-добри и в услуга на всички хора, които са в криза. Явно не искате това да се случи. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ

не ядосвайте доктор Адемов. Колеги, имаме твърде много текстове, които не сме разгледали. Да напомня, че ще продължим до приемането на този закон, а имаме и точка, която стои след Закона.

Продължете, господин Гьоков.

Не. Господин Мирчев. Господин Министър, първо разглеждаме един уникален за България закон, свързан с въведеното извънредно положение. От друга страна, Доклада го получихме след началото на работния ден и се опитваме да внимаваме в текстовете.

да го прави извън залата, ако иска да отиде да си почине в стаята или някъде другаде извън залата, но тук да съблюдавате да има някаква елементарна работна тишина. Защото наистина особено в задната част на залата абсурдно да се следи дебатът. Вижте, всички говорят помежду си и шумът е един постоянен, и е ужасен, а седим тук вече над десет часа. Предполагам, че ще седим още 2 – 3 часа, и Ви обръщам внимание просто по-активно да съблюдавате за поведението на колегите в залата. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Мирчев. Колеги, господин Мирчев е прав! Не мисля, че водещият заседанието трябва да е като класен ръководител и непрекъснато да размахва…

Аз правя обратно предложение не за да се заяждам с някого, само че има други неща извън това, което спорехме до момента, които може би трябва да се дебатират по Закона, затова правя обратното предложение. Ама то след такива предложения най-добре

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Станислав Иванов. Длъжен съм по Правилник да предложа процедурното предложение. Това не е случай за пръв път. Гласували

114 народни представители: за 81, против 27, въздържали се 6. Предложението е прието. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.

Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 6, 7 и 8 с текст съгласно Доклада на Комисията. Гласували 116

Предложението е прието. Моля, продължете.

4, т. 5 и т. 6 от Закона за българските лични документи, както и на документите по чл. 59, ал. 3 от същия закон, издавани на членове на семейства на граждани на Европейския съюз, на членове на семейства на граждани на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на Конфедерация Швейцария, които не са граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с Европейския съюз имат право на свободно придвижване, и на документите, издавани съгласно чл. 59, ал. 4 от същия закон на гражданите на Европейския съюз, на гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с Европейския съюз имат право на свободно придвижване, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаване документите се смятат за валидни документи за пребиваване само на територията на Република България и удостоверяват само правото на пребиваване. По искане на лицето По искане на лицето нов документ за пребиваване може да бъде издаден и преди изтичане на удължения 6-месечен срок. (2) Срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на Република България. По искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичане на удължения 6-месечен срок. (3) Срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването свидетелството за управление на моторно превозно средство е валиден индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно превозно средство само на територията на Република България. По искане на лицето ново свидетелство за управление на моторно превозно средство може да се издаде и преди изтичане на удължения 6 месечен срок.“ „§ 8. В Закона за чужденците в Република България…“ Има предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 11: „§ 11.

в 14-дневен срок след отмяна на извънредното положение, като срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване. Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение, може да влезе на територията на Република България без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.“ В чл. 40, ал. 1, т. 6 след думите „в случаите на“ се добавя „обявено извънредно положение или на“, а след думите „13 и 16;“ се добавя „за срока на обявено извънредно положение не се счита за отсъствие отсъствието на чужденеца, получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване от територията на държавите – членки на Европейския съюз, за период от 12

Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи за изказвания. Ще подложа на гласуване два текста. Първият текст – редакцията, предложена от Комисията за текста на § 7, който става 10, и вторият текст – редакцията, предложена от Комисията за текста на § 8, който става 11. Гласували

Възложителите, за които не е възникнало задължението за прилагане на платформата по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки до влизането в сила на този закон, прилагат за обществени поръчки, открити до един месец след отмяната на извънредното положение, реда за възлагане, действащ

чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки, които се прилагат в редакцията от 1 януари 2020 г.“ Има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители.

с чл. 177а и 177б: „Глава осма „а“ Право на защита от необосновано високи цени по време на извънредно положение и бедствия Чл. 177а. Разпоредбите на тази глава се прилагат при обявено от Народното събрание извънредно положение или когато е настъпило бедствие съгласно Закона за защита при бедствия. Чл. 177б. (1) Всички длъжни да предоставят на населението предлаганите от тях стоки и услуги на цени, равни на средноаритметичните цени на предлаганите от тях стоки и услуги през последните три месеца преди настъпване на обстоятелствата по чл. 177а. (2) Цени на предлаганите от тях стоки и услуги през последните три месеца преди настъпване на обстоятелствата по чл. 177а се доказват на база база записите в касовите апарати или получените по банков или картов път плащания. (3) При липса на записи в касовите апарати плащания по ал. 2 лицата по ал. 1 са длъжни да предоставят предлаганите от тях стоки на цени, завишени с не повече от 20 на сто от цените на придобиването им, а услугите – с не повече от 20 на сто от себестойността им.“

от оборота им през годината, предхождаща настъпването на обстоятелствата по чл. 177а, а на представляващите ги физически лица – глоба в размер от 30 000 до 200 000 лв. (3) На физическите лица, които имат пряк или косвен контрол върху лицата, извършили нарушение по ал. 1, се налага глоба в размер от 30 000 до 100 000 лв. (4) При положение че лицата по ал. 1 нямат дейност през годината, предхождаща настъпването на обстоятелствата, по чл. 177а им се налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 100 000 лв. (5) При положение че лицата по ал. 1 не могат да докажат цената на придобиване и себестойността на предлаганите от тях стоки и услуги, им се налага имуществена санкция в размер

Благодаря. Изказвания, колеги? Господин Попов. Благодаря, уважаеми господин Председател. Това е един изключително важен текст, който сме предложили в този закон. Освен всички Освен всички останали мерки в него, една от основните му задачи беше да уреди именно борбата със спекулата. Виждам, разбира се, че Комисията не е подкрепила предложението, въпреки че липсва каквото и да било друго предложение в тази насока, което да е по този начин

Това, което сме предложили ние, и тук става въпрос – отново да обърна внимание – само когато е обявено извънредно или бедствено положение. Тоест тези текстове с тези наказания ще важат само и единствено тогава, а не в нормална обстановка. А този, който предлага стоки и услуги, разбира се, защото с услуга също може да се провежда спекула – на

Как се доказват тези средноаритметични цени? Тук сме го описали. Много лесно – това е от записите на касовите апарати и от преводите в банката или картовите преводи. Даваме инструментите, по които да работи администрацията в България, за да се докаже дали е имало спекула. Ако все пак няма наличие на записи в касовите апарати или приемем, че този търговец в предишните три месеца не е продавал тази стока, например предпазна маска за лице,

контрол върху търговец – това също е лесно доказуемо, има свързани лица и така нататък, защото в голяма степен те подтикват търговеца подбудителстват, така да го наречем, да извършва спекула. За тях също има наказания. Нищо от това, разбира се, не е прието незнайно по какви причини. Освен това този закон се връзваше и с нашите предложения за изменения в Наказателния кодекс, те са едно цяло, те си кореспондират, за разлика от текста в Наказателния кодекс, който Вие предложихте. Както казах, той е и морално остарял, няма и практика по него. Той е и неприложим.

хляб, маски и така нататък, което ни води към казуистика, а това е недопустимо, защото тук все пак говорим за закон. Аз отново Ви призовавам – знам, че няма да остана чут, но подкрепете този текст. Това е важният текст в този закон, това е важното послание. Защото сега, когато затворихте градовете, когато ограничихте свободното придвижване на хора, спекулата в тези условия ще процъфтява и трябва да се предприемат някакви мерки срещу нея. Ако имате воля, ако имате държавническо мислене, подкрепете този текст. Благодаря Ви.

подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Предложението е прието. Моля, продължете. правят следните изменения и допълнения: „1. Създава се чл. 51а: „Извършване на работа от разстояние Чл. 51а. (1) При обявено извънредно положение органът по назначаването може да възлага на служителя без негово съгласие работа от разстояние в домашна среда, като се съобразят характерът на работа и дейността на отделните звена и служители съгласно функциите, определени в устройствените правилници и утвърдените длъжностни характеристики на служителите. (2) Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол на работата от разстояние се определят със заповед на органа по назначаване.“ 2. Създава се чл. 64а: „Ползване на отпуск при обявено извънредно положение Чл. 64а. (1) При обявено извънредно положение и когато не може да се въведе работа от разстояние в домашна среда по чл. 51а, органът по назначаването е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск по искане на: 1. бременна служителка или служителка в напреднал етап на лечение инвитро; 2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; 3. служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; му; 4. служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто; 5. трудоустроен служител или служител, боледуващ от болест, определена в наредбата на министъра на здравеопазването по чл. 333, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда. (2) Времето, през което се ползва отпуск по ал. 1, се признава за служебен стаж.“

за източноправославното и мюсюлманското вероизповедание се разпределя на Българската православна църква – Българска патриаршия, и на Мюсюлманското изповедание.“ 2. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията (обн., ДВ, бр. ...) в § 19 ал. 1 се изменя така: „(1) За 2019 г. Министерският съвет одобрява държавна субсидия по чл. 28, ал. 2, т. 2 за източноправославното и мюсюлманското вероизповедание, като субсидията е в размер на 10 лв. за едно самоопределило се лице и размерът на субсидията по чл. 28, ал. 3 не може да бъде по-малък от 15 млн. лв. Необходимите средства за 2019 г. за държавната субсидия се одобряват като допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси. Държавната субсидия за източноправославното и мюсюлманското вероизповедание се разпределя на Българската православна

Но тук се вижда и една друга много грозна практика. Няколко пъти се повдигаше въпросът днес за това как от първото четене на Закона много често няма и следа и между двете четения се вкарват разпоредби, които не са предвидени първоначално. Ако беше в друго Народно събрание, щях да се учудя, на това обаче не се учудвам. Но чак пък толкова брутално вкарано предложение в този Закон за извънредното положение, което няма абсолютно нищо общо с извънредното положение, не можех да си представя! За какво става дума? Този опит се правеше и в Комисията по вероизповеданията. Опитът мина в голяма степен, като се отбеляза в Закона за вероизповеданията съвсем противоконституционно, че мюсюлманското вероизповедание има право на субсидията. Разговорът е стар и много дълъг. Но тук чрез този закон в Закона за вероизповеданията и в Закона за държавния бюджет да се продължава да се разчистват сметки, каквито се разчистват в мюсюлманското вероизповедание, аз не подозирах да се стигне дотам. Госпожо Александрова, Госпожо Александрова, Вие сте юрист и аз се чудя на всички в Правната комисия как са гласували „за“ това предложение: „Комисията подкрепя предложението.“ Каква е играта? Господин Цонев и господин Хамид си вкарват

напрежението е голямо, всички са изморени – ако може да се пробута този текст. Нерде Стамбол, нерде Ямбол; нерде коронавирус, нерде въпросът с вероизповеданията. Този въпрос – прочетете текста, няма абсолютно нищо общо с коронавируса, с извънредното положение и с всички текстове, които ние обсъждаме. поредният опит, уважаеми колеги, да мине този текст. Той поначало във фундамента си онзи текст, който беше приет, когато се разглеждаше Законът за вероизповеданията, стои на дневен ред в обществото и някои от имащите право да го внесат в Конституционния съд са длъжни да го направят. Ние от „Атака“, ако имахме тази възможност, като брой народни представители, щяхме да го внесем в Конституционния съд. Тогава президентът не го върна в тази част и Законът в момента е в сила и действа, и приравнява Българската православна църква с мюсюлманското вероизповедание – въпрос, който е фундаментален. И ако Българската православна църква съществува ex lege, тоест по силата на закона е регламентирана от това – в закона, то мюсюлманското вероизповедание е едно от вероизповеданията, които имат своите права, както всички други останали вероизповедания. И сега продължава този опит отново да се легализира и да се сложи мюсюлманското вероизповедание

хората от ГЕРБ, които ме слушат, сигурно също са възмутени от това, което е направено. На Комисията по вероизповеданията не беше разпределен този законопроект, тя не се е произнесла, а Правната комисия, която е мега комисия, която, разбира се, е пенкелер, се е произнесла „за“ и се разчита на това леко, елегантно: „Комисията подкрепя предложението“, това вече е постигнато. Гласувате ли Вие, влизаме в противоконституционност, влизаме в противоречие и на това, което вземаме като решение сега – тези дни да се гледат само теми, да се разглеждат въпроси, свързани с извънредното положение. Нали това е точка втора от Програмата за другата седмица, но и сега работим по тази програма фактически и Ви призовавам, уважаеми колеги – тук няма БСП, няма ГЕРБ, няма ВОЛЯ, няма „Обединени патриоти“, няма „Атака“, този въпрос не е партиен, той е много важен, забележете. И затова направете тази корекция, призоваваме Ви от ГЕРБ, не се подвеждайте по това лековато и без да се вниква становище на Правната комисия. А не знам Борисов наясно ли е, знае ли за това, което Ви подвеждат да направите, но това е фундаментален акт и не се подвеждайте. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шопов. Има ли реплики? Не виждам. Госпожо Цветкова, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз не доумявам как е възможно ДПС да използва Закона за действията по време на извънредното положение, за да прокарва и да обслужва, и да облагодетелства мюсюлманското изповедание. Не ми е ясно защо и как Комисията е включила тези текстове на ДПС в Доклада, тъй като те нямат нищо общо със спешните мерки, свързани с извънредното положение и са много далеч от обхвата, който е свързан с философията на гласуването на първо четене. Господин Цонев в началото на заседанието сам каза, че е редно днес да гласуваме само спешни мерки, които са свързани със Закона за извънредното положение и аз призовавам тук и сега от

без никаква яснота, без никакви ясни мотиви, и пак казвам, без никаква връзка с извънредното положение, което гласуваме всъщност днес. Чрез Преходните и заключителните разпоредби в новия закон се правят три поправки, които подменят бенефициента, към когото е насочена държавната субсидия.

Тоест, ако бъде гласувано това сега, държавната субсидия, която е в размер на 5 млн. 700 хил. лв. ще бъде дадена днес на контролираното от ДПС мюсюлманско изповедание с главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи. Нещо повече, бих искала да задам още един въпрос: били ли са неправомерно получени тези средства от държавния бюджет през 2019 г. от мюсюлманското изповедание и дали промяната на стар закон от 2019 г., каквото всъщност предлагат от ДПС с тези промени, всъщност цели именно легализирането на това? Какво, господа от ДПС, Вие извънредно видяхте в тези Ваши предложения? Ако Вие искате да разрешите някакъв реален проблем, начинът е ясен – внася се законопроект за изменение и допълнение, който се разглежда и обсъжда в съответните специализирани комисии, а не сега тихомълком, през задния вход да бъде предлагано едно такова решение. Аз призовавам всички колеги народни представители да гласуват против тези промени, предлагани от ДПС, за да не ставаме и да не стават те съпричастни с порочните практики на ДПС. Благодаря, уважаема госпожо Цветкова. Има ли реплики? Не виждам. Господин Мирчев, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Аз също ще се изкажа по § 17, където вносители са господин Хамид и господин и господин Цонев. Въпросът има две страни. В момента с така предложените текстове се опитват двамата колеги да намесят Народното събрание в един чисто съдебен спор и мисля, че това не е работата – чрез Народното събрание да се разрешават или да се накланят в една или в друга посока държавни в един или друг интерес. А винаги сме чували и го знаем, че ДПС винаги имат икономически интереси, когато става въпрос за пари. Този въпрос трябва да се обсъжда от Комисията по вероизповеданията, а там не се е обсъждал. Този въпрос изисква и становища от съответните вероизповедания – това също не се е получавало в Комисията, защото просто не сме разглеждали такива текстове там – и това е едната страна. Другата страна е изказването по чл. 1 на господин Цонев от сутринта и ще Ви го цитирам: „Мнението на нашата парламентарна група, на „Движението за права и свободи“, относно чл. 1 става въпрос – нашето мнение е, че този закон нямаше място за икономически и социални пакети – а явно за вероизповеданията има. Този закон трябваше да уреди само онези неотложни действия и правомощия на изпълнителната власт и на другите органи, трябваше да уреди срокове, трябваше да уреди само онези неща, които имат спешен характер.“ Не знам в случая кое е толкова спешното. Това, което Вие казахте за чл. 1, и сегашното предложение, което правите за промяна на държавния бюджет и за промяна на Закона за вероизповеданията, мен ме води до два извода, господин Цонев и господин Хамид. Тъй като Вие пак уреждате някакви частни, лични интереси на Вашата партия в разрез с интересите на обществото, от гласуването ще разберем дали е някаква сделка с управляващите от ГЕРБ, или просто за пореден път доказахте лицемерието на Вас и на Вашата партия. Благодаря. Благодаря, господин Мирчев. Реплики? Заповядайте, господин Атанасов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Колега, правилно казахте: има съдебен спор и този съдебен спор знаете кой го спечели, нали? Недим Генджев го спечели. Факт ли е, факт е. И в момента се подменя решението на съда, това се прави.

Благодаря, госпожо Председател. Не е коректно към Народното събрание като вносители да не обясним каква е ситуацията, така че… настоящия текст аз съм съгласен с някои от аргументите на колегите – например, че не му е мястото в този закон. Нека да кажа защо се наложи. Миналата година – не става въпрос за никакъв съдебен спор, и това ще обясня, и то много спокойно, ние приехме, че субсидията, която е насочена към плащане на заплатите на свещенослужителите в двете вероизповедания, чиито поддръжници, обявени в последното преброяване – да напомня пак:

Закона за бюджета. При упоменаването на мюсюлманското изповедание не е посочено някакво име, за което има съдебен спор, а просто е посочено грешно „мюсюлманско изповедание – Главно мюфтийство“

коректно защо направихме това предложение, тъй като взехме активно участие, и да Ви припомня, че Народното събрание всъщност направи този жест – да има плащане на заплатите на свещенослужителите

тъй като по съдебна регистрация мюсюлманското изповедание, в което са назначени всички свещенослужители, всички мюфтии са назначени в мюсюлманското изповедание изповедание Главно мюфтийство, което обаче по съдебна регистрация не от вчера, и не от загубен и неспечелен срок, а от много преди това си се казва: „Мюсюлманско изповедание“. Но ние не сме го знаели и е дадено това. Изобщо няма друго изповедание, което да се казва така, та да му отнемаме сега правата. Няма такова, разбирате ли? В целия правен мир няма изповедание, което да се казва по регистрация „Мюсюлманско изповедание – Главна мюфтийство“. Няма такова. Обади ми се министърът на финансите, съответно директорът на Дирекция „Вероизповедания“, и казаха, че започват по закон от 1 март изплащане на първия транш на субсидията и няма на кого да изплатят субсидията на мюфтиите, която е за заплатите на мюфтиите. Няма на кого, защото няма такова изповедание – така, по съдебна регистрация. И тъй като субсидията трябва да отиде не къде да е, а където са мюфтиите, тъй като е за техните заплати и за заплатите на отците в нашето вероизповедание – източноправославното, по тази причина се налага тази промяна. Тя е чисто техническа. В съдебната регистрация е изписано така По тази причина го направихме. Няма никакви съдебни спорове да решаваме тук, няма никакъв момент. Срочността идва от факта, че ние решихме, че ще разглеждаме само законопроекти, които са свързани с кризата, а тази грешка не позволява на министъра на финансите и на директора на Дирекция „Вероизповедания“ да изплати заплатите на свещенослужителите от мюсюлманското изповедание. Това правим днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цонев. Реплика – господин Шопов, след това – господин Атанасов, и госпожа Цветкова.

е легитимирано, там са си преброили хората и то трябва да получи парите, и се чудите как да заобиколите това правило, което беше основополагащо при измененията на Закона за вероизповеданията. Но този въпрос трябва да бъде гледан спокойно и при дебат, всички да си кажат мнението. Трябва да мине през Комисията по вероизповеданията, където му е мястото, да чуем специалистите, да чуем хората, двете вероизповедания и при една спокойна обстановка да се реши въпросът.

каква е връзката с Извънредния закон, който ние гласуваме с този текст? Тук по този въпрос много браншове, много организации, много заинтересовани лица можеха да си пуснат исканията, да минат техните проблеми под графата „спешност“. Никой не е казал, че от 1 март парите трябва да се дават там, а не там, че парите трябва да се дават на 1 март. В момента, уважаеми колеги, гледаме Закона

че сме взели решение да гледаме само спешни законопроекти, свързани с кризата, с проблема, а не други и в една или друга сфера може да има много важни, спешни закони. Вкарайте си Законопроекта по общия ред, дано от ГЕРБ… ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин Цонев, Вие сам казахте, че не му е мястото тук на този закон, но бих искала да Ви кажа, че използването на ДПС и именно на Закона за действията по време на извънредното положение, и гласуването, да бъдат преведени 5 млн. 700 хил. лв. държавна субсидия на мюсюлманското изповедание, контролирано от Вас, бих го сравнила като пир по време на коронавирус.

чисто практически въпрос и нямам нищо общо с това дали по какъв начин има война, или няма в мюсюлманското вероизповедание. Въпросът ми е следният: в Закона за бюджета е записано, е записано, че парите се превеждат на Българската православна църква – Светия Синод, тук отварям скоба, господин Цонев, няма такова вероизповедание в България – Православна църква – Светия Синод, както няма…

кой е титулярът, който представлява мюсюлманското вероизповедание, как е регистриран в съда, за да може този титуляр да си да си получи парите, за да знаем, че парите ще отидат за мюсюлманите и за техните свещенослужители, а няма да отидат някъде другаде? Това ми е въпросът, да знам по какъв начин тези пари се превеждат. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ерменков. Реплика – заповядайте, господин Цонев.

е Мюсюлманско изповедание и по погрешка е написано Главно мюфтийство, а се оказва, че съдебната регистрация не е Мюсюлманско изповедание – Главно мюфтийство, както е Българска православна църква – Българска патриаршия, а е само Мюсюлманско изповедание.

Мюсюлманското изповедание титулярът е този, който контролира молитвените храмове, където са назначени мюсюлманските свещенослужители. В това изповедание са всички мюсюлмански свещенослужители и всички молитвени храмове. Волята на Народното събрание беше субсидията да стигне до тези хора. Допуснали сме грешка. Не е моя грешката, не зная чия е, защото, ако аз знаех, че по съдебна регистрация се казва така, нямаше да я допуснем. Допусната е тази грешка и сега, когато е дошло времето да се плащат парите, изведнъж се оказва, че юристите от Финансите и от дирекцията казват: ама понеже са точно изброени бенефициентите по съдебна регистрация, няма нито едно мюсюлманско изповедание с тази съдебна регистрация.

който зададох – нерде Стамбул, нерде Ямбол, явно излиза Стамбул,

Не съм чула, колеги, моля Ви. Всички сме вече преуморени, нека да бъдем малко по-обрани в емоциите си, хайде!

Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! За трети път настоявам господин Шопов да бъде наказан. Този път за най-тежкото провинение – расистко изказване в залата, обвинявайки ме с расистки термини, настоявам да бъде свикан Председателски съвет, да бъдат проверени стенограмите и той да понесе възможно най-тежкото наказание за расистки изказвания и обвинения. Благодаря, господин Михов. Това ще направим в следващата седмица на Председателски съвет, за да може да излезе и стенограмата, и аудиозаписът. Заповядайте, господин Ангелов. Госпожо Председател, това поведение на колегата Шопов е недопустимо! Чу се от половината пленарна зала как два пъти обиди доцент доктор Милен Михов – целенасочено и нарочно, и трябва да му се наложи наказание още на момента, защото такова поведение е недопустимо! И той говори за сделки на някого с ДПС, при положение че точно тяхната партия гласуваха за кандидата на ДПС в КРС?! „Атака“ гласуваха за кандидата на ДПС! Лъжепатриоти! (Ръкопляскания Колеги, понякога в залата е толкова шумно, а Вие си подвиквате един на друг и аз няма как да чуя кой, какво и по какъв начин се обръща. (Реплики.) Да, господин Ангелов, ще видя записа, но не сега, а на следващ етап, когато имаме Председателски съвет. Продължаваме.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Анна Александрова по чл. 83, ал. 5, Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат параграфи 19, 20, 21, 22, 23 и 24: „§ 19. Сроковете на заповедите за организационно и финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана извършване на дейности по асистирана репродукция, издадени по реда на чл. 7, т. 3 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция, се удължават с 6 месеца, от отмяната на извънредното положение. § 20. Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност изтича по време на действие на този закон, продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна. § 21. Срокът на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, който изтича по време на действие на този закон, се удължава служебно от Националната здравноосигурителна каса за времето на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна при условия и по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса. каса. § 22. В Закона за здравето се правят следните изменения и допълнения: „1. В чл. 61: а) ал. 2 се изменя така: „(2) Когато съществува заплаха за здравето на гражданите от болести извън посочените по ал. 1, министърът на здравеопазването може да разпореди задължителна изолация на болни, на заразоносители, на контактни лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави.“ б) алинея 4 се изменя така: „(4) Изолация и лечение на лица по ал. 2 може да се осъществява в домашни условия след преценка на съществуващия епидемичен риск от лекуващия

може да включват и временно спиране или ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите в случаи на обявено извънредно положение по чл. 84, т. от Конституцията на Република България. (8) При въведени противоепидемични мерки по ал. 1 или 2, контактните лица на болните от заразни болести не може да откажат извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест.“ 3. Създава се чл. 209а: „Чл. 209а. (1) Който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 1 или 2, освен ако деянието съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер на 5000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер на 15 000 лв. лв. (3) Нарушенията по ал. 1 и 2 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, длъжностни лица, определени от директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи или длъжностни лица, определени от кметовете на общини. (4) Наказателните постановления се издават съответно от директора на съответната регионална здравна инспекция, директора на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи и кмета на съответната община.“ 4. Член 215 се изменя така: „Чл. 215. Болен от заразна болест, посочена в чл. 61, както и контактно лице, което чрез изследване е с потвърдено носителство на заразна болест, посочена в чл. 61, който откаже или не изпълнява задължителна изолация и лечение, се наказва с глоба в размер на 5000 лв. Същото наказание се налага и на контактно лице, извън посоченото по изречение първо, както и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави, които откажат или не изпълняват задължителна изолация, съответно лечение. Лицата, отказали да се явят доброволно за изолация и лечение, както и лицата, които не изпълняват задължителна изолация, се довеждат принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи по искане на органите на Държавния здравен контрол, на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ или на лекаря, насочил лицето за хоспитализация.“

от 50 до 500 лв. (2) Лице по ал. 1, което отказва да се яви доброволно за извършване на изследване, се довежда принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи по искане на органите на държавния здравен контрол.“ § 23. (1) Сроковете, установени в Закона за предучилищното и училищното образование, които са започнали да текат преди влизането в сила на този закон, спират да текат до отмяната на извънредното положение. (2) Сроковете, определени в Закона за предучилищното и училищното образование може да бъдат изменяни със заповед на министъра на образованието и науката, ако поради обявеното извънредно положение, не може да бъдат спазени. Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Заповядайте, госпожо Дариткова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, госпожи и господа народни представители! Правя няколко редакционни предложения. Предлагам § 19 да се измени така: така: „§ 19. Заповедите за организационно и финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция, издадени по реда на чл. 7, т. 3 от Правилника за организацията на работата и дейността на Център за асистирана репродукция, продължават действието си по време на извънредното положение и 6 месеца след неговата отмяна.“ Следващото ми предложение е в § 22, т. 1 се създават букви „в“ и

„(7) Мерките по ал. 1 може да включват и временно ограничаване придвижването на територията на страната, както и… “. Останалия текст го има. Всъщност новата част в тази мярка: „…и временно ограничаване придвижването на територията на страната.“

Заповядайте, госпожо Александрова.

Предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: 1. Създава се нов § 4: „§ 4. В Закона за корпоративното подоходно облагане двадесет и осма се създава чл. 210а: „Чл. 210а. Не се облагат с данък върху разходите социалните разходи, разходите за лечение, материалните и нематериалните разходи на работодателя за работниците, предоставени по време на извънредна ситуация, епидемия или пандемия.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Александър Иванов по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 25: „§ 25. § 25: „§ 25. В срок до 15 април 2020 г. данъчнозадължените лица, които съгласно чл. 83 от Закона за корпоративното подоходно облагане са задължени да правят месечни или тримесечни авансови вноски, подават декларация по образец за определяне на месечни или тримесечни авансови вноски за месеците от януари до юни 2020 г., съответно за първо и второ тримесечие на 2020 г., в която декларират прогнозната си данъчна печалба за 2020 г. и дължимите авансови вноски, определени по реда на Глава

„като се начисляват лихви за срока на спирането“ се заличават. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мария Илиева по чл. 83, ал. 5. т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат параграфи 26 – 36: „§ 26. През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година. § 27. През 2020 г. срокът по чл. 47, ал. 2 юни. (2) През 2020 г. срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. и за внасяне на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия закон се удължава до 30 юни. През 2020 г. отстъпката по чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се ползва от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия закон, ако декларацията е подадена и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 май 2020 г. § 28. Лицата по чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица прилагат съответно § 24, като срокът за подаване на декларацията

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс спира да тече; 4. не се образува изпълнително производство по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен когато е необходимо да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, или може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда; 5. принудителното изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се спира; извършените до спирането действия запазват силата си; след спирането публичният изпълнител не може да извършва нови изпълнителни действия, но може да извършва действия по обезпечаване на вземането, както и разпределение на суми, постъпили по изпълнителното дело; изпълнителното производство се възобновява след изтичане на срока, за който е обявено извънредното положение; преди изтичане на срока на извънредното положение изпълнителното производство се възобновява с разпореждане на публичния изпълнител по искане на длъжника, изпълнение върху: а) вземания и парични средства от банки; б) вземания от трети лица; в) вложени ценности в трезори, включително и върху съдържанието в сейфове. 6. след реализиране на изпълнението по т. 5, букви и „в“ изпълнителното производство се спира; 7. срокът по чл. 246, ал. 10 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс спира да тече. § 30. По време на действие на този закон Агенция „Митници“ може да предоставя безвъзмездно задържани, иззети, отнети и изоставени стоки, които могат да послужат за защита на на живота или здравето на хората, на лечебни заведения, Българския червен кръст, детски градини, училища, социални заведения, държавни и общински учреждения. (2) Предоставянето се извършва със заповед на директора на Агенция „Митници“, в която се определят условията, редът и начинът на използване на предоставените стоки. (3) Предоставянето по ал. 1 на акцизни стоки се извършва по реда, определен в ал. 4. (4) По време на действие на този закон директорът на Агенция може със заповед да предоставя безвъзмездно задържан, иззет, отнет или изоставен етилов алкохол за дезинфекция на лечебни заведения, Българския червен кръст, детски градини, училища, социални заведения, държавни и общински учреждения. Предоставените акцизни стоки се освобождават от плащане на акциз. § 31. (1) За количествата етилов алкохол, които до влизането в сила на този закон се съхраняват от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ или във външни съхранители за Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и които и които количества са заделени преди 1 януари 2006 г., при придобиване на етиловия алкохол от: 1. лицензиран складодържател или лице-вложител в данъчен склад – същият се счита за поставен под режим отложено плащане на акциз; 2. лице, което не е лицензиран складодържател – акцизът се заплаща към момента на придобиването му от от лицето, което го придобива и се внася в държавния бюджет от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ в срок от 5 дни от придобиването. (2) По време на действие на този закон на етилов алкохол съхраняван от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ или във външни съхранители за Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за цели, свързани с производството на дезинфекциращи препарати на основата на етилов алкохол, е допустимо да се извърши преди извършването на придобиването на лице по ал. 1, т. 2 и извън територията на данъчен склад, в присъствието на митнически служители, при подадено уведомление до компетентна териториална дирекция преди извършване на денатурирането. (3) При придобиването на: 1. денатуриран по общ метод етилов алкохол по ал. 2, количествата денатуриран етилов алкохол се освобождават от облагане с акциз. 2. денатуриран по специален метод етилов алкохол по ал. 2, количествата денатуриран етилов алкохол се освобождават от облагане с акциз само ако са придобити от лице притежаващо удостоверение на освободен от акциз краен потребител. § 32. През 2020 г.

г. § 34. През 2020 г. сроковете за разработване и одобряване от Министерския съвет на макроикономическата прогноза, средносрочната бюджетна прогноза, Конвергентната програма и Националната програма за реформи се удължават до 31 октомври 2020 г., освен ако друго не произтича от промяна на сроковете, свързани с ангажиментите на страната по чл. 121 и чл. 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително и от вторичното законодателство, прието на тези правни основания. § 35. През 2020 г. първата част на държавната субсидия по чл. 25 от Закона за политическите партии се предоставя до 30 юни 2020 г.

думите „в рамките до една година от влизането в сила на този закон“ се заменят с „до 31 декември 2020 г.“. 2. В ал. 5 и 6 думите „до 31 декември 2020 г.“ се заменят с „до 31 януари 2021 г.“.“ Предложение от народния представител Валери Симеонов. Предложението е оттеглено. в чл. 94 се създава ал. 3: „(3) В случаите по ал. 1 министърът на здравеопазването, главният държавен здравен инспектор и директорите на регионалните здравни инспекции може да прилагат мерки на лечебните заведения.“ Предложение от народните представители Милен Михов и Александър Сабанов:

сроковете по ал. 3 спират да текат“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат параграфи 38 и 39: „§ 38. В Закона за акцизите

юни 2020 г.“ Предлагам това да се превърне в ал. 1, а приетият текст да остане като ал. 2, като предлагам следната редакционна корекция на този текст, която да внесе по-голяма яснота за прилагането му, а именно:

когато до влизането в сила на този закон е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното. При необходимост лицата могат да подадат коригираща декларация по реда на чл. 88 от ЗКПО;

авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното; 3. когато до 15.04.2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират с образеца на годишната данъчна декларация до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансовите вноски за текущата година;“. Целта на това е да се отложи годишното счетоводно приключване, декларирането на данъка върху печалбата, респективно неговото внасяне за 30 юни, а за периода от януари до юни, когато се дължат авансови вноски, да се даде възможност на фирмите да определят сами размера на авансовите вноски, съобразно собствената си прогноза за печалбата през 2020 г. И тъй като има фирми, които преди приемането на този закон, ще са подали своите декларации за 2019 г. и в тях ще са отбелязали своята прогнозна печалба и авансови вноски, без да са имали предвид ситуацията, която се разви впоследствие с извънредното положение и следващите месеци, даваме им възможност по реда на чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане да коригират така декларираната си авансова вноска в размер, който те смятат, че отговаря на прогнозите им за печалбата за 2020 г. Имам още едно редакционно предложение, което е свързано с § 28.

в текста на § 28; и след думата „декларацията“ да запишем „по ал. 2 от същия параграф е до 30 април 2020 г.“ Или окончателната редакция на § 28 да звучи така: „§ 28. Лицата по чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Стоянова, няма как да не Ви подкрепим в тази си част. Мисля, че винаги, когато е ставало въпрос за финанси, сме били градивни от опозицията и няма как този път да не Ви подкрепим, защото и ние имаме подобно предложение. Единственото, което малко ме притеснява, както по-рано в Закона в чл. 6 отложихме забавата за плащанията и лихвите, тук за данъчните задължения, които са възникнали след обявяване на кризата, ние не предвиждаме нищо като намаляване на лихвата или неначисляване на мораторна лихва. Ясно е, че тази лихва се гласува и се приема на Министерския съвет. Последното постановление на Министерския съвет е от 2014 г. Смятам, че то затова не е фиксирано в Закона за лихвите върху данъците, таксите и други подобни държавни вземания, защото трябва да се съобразява с икономическата среда. Призовавам Министерския съвет да вземе решение в следващите седмици поне за периода, в който е обявено извънредно положение, лихвата да бъде намалена наполовина. Защото в момента основният лихвен процент е 10% плюс. Смятам, също така че 5% са необходими и

Дуплика няма да има, госпожо Стоянова. Не Ви предоставям тази възможност. Други изказвания? Не виждам. Започваме гласуване, колеги. Първо, подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Гласуваме редакционната поправка, която госпожа Стоянова направи

44, против 16, въздържали се 45. Предложението не се приема. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Милен Михов и Александър Сабанов. Гласували

при обявено извънредно положение в страната се допуска провеждане на неприсъствени заседания на общинския съвет и на неговите комисии и приемане на неприсъствени решения по всички въпроси от компетентността на общинския съвет. Сроковете за изпращане на материалите и проектите за решения, процедурата и сроковете за приемане и удостоверяване на решенията,

Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в чл. 13. Предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението: в чл. 100, ал. 11 накрая се добавя „или по други обективни причини“. Предложение от народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, като т. 2 е отразена в чл. 13. Комисията предлага да се създаде § 40: „§ 40. Сроковете на разрешенията за извършване на дейности по чл. 1, ал. 1, т. 2, 3 и 6 от Закона

То не е подкрепено от Комисията. За да не го изчитам и да не го подлагаме на гласуване, го оттегляме от трибуната. Закон за туризма – едното предложение. Следващото

трето: „Данните по ал. 1, т. 6 се съхраняват и за нуждите на принудителното изпълнение на задължителната изолация и болничното лечение на лица по чл. 61 от Закона за здравето, които са отказали или не изпълняват задължителна изолация и лечение.“

ал. 1, т. 6, когато те са необходими за изпълнение на техните правомощия, имат Главна дирекция „Национална полиция“, Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството

Става дума за така наречените бързи кредити. Да припомня – през 2014 г. ние им сложихме за първи път таван, че лихвата да не е пет пъти по-висока от пазарната лихва. Защо се допускаше пет пъти, а не два пъти или 16 пъти? Защото рискът при бързите кредити за тези, които предоставят средствата, е по-голям, но все пак те извличат едни огромни печалби. Сега, при нашите решения и развитието на ситуацията в България едва ли някой се съмнява, че все повече хора, и то най-вече бедни български семейства, ще бъдат принудени да прибягват до бързи кредити. Затова три пъти по-висока лихва от пазарната е напълно достатъчна при тези условия за бързите кредити. Иначе ние ще оставим хората да отидат на бързи кредити и те да бъдат разсипани – десетки хиляди български семейства.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам отношение по § 41 в Закона за електронните съобщения, който е може би един от най-странните и необясними текстове, които се появиха, подобно на този за включването на армията в последния момент. За какво става дума? Точка 1 казва, че определени данни се съхраняват за определени нужди. За кои данни става дума? Става дума за данните по Закона за електронните съобщения, а именно проследяване и идентифициране на източник, на връзка; идентифициране на направлението на връзката; идентифициране на дата, час и продължителност на връзката; идентифициране на тип връзка; идентифициране на крайно електронно съобщително устройство на потребителя или на това, което се предоставя за негово крайно устройство. С други думи, уважаеми дами и господа, за всичко, което правите с телефона си. За какво се използваха тези данни досега? Досега тези данни можеха да се използват за нуждите на националната сигурност, за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления и за предотвратяване на корупция. Сега ни се предлага това да се използва и за принудително изпълнение на задължителната изолация и болнично лечение! Тоест за да държат хората под карантина, ще следят абсолютно всичките им данни и ще изискат всичките им данни от техния телефон! Тоест всичко за тях! Това става още по-странно, ако обърнем другата страница и видим, че както досега тези данни можеха да бъдат предоставени само след разрешение на председателя на Районния съд или на оправомощен от него съдия, в този случай за насрочената карантина това може да става незабавно по искане на органа на съответната власт. Тоест за да Ви разследват за престъпление и да Ви закачат на този вид наблюдение, трябва разрешение от съда! Но ако сте поставен под карантина, моментално тези хора получават достъп до тези данни! Единственото, което можем да се радваме, е, че Министерството на правосъдието в продължение на години не може да въведе електронната гривна за затворници, иначе сигурно всички щяха да са с такава гривна още утре. Това е абсолютно непропорционална мярка, която става още по-непропорционална, когато видим, че тя не е вкарана в Закона за извънредните мерки, тоест да действа за времето, по което действа това извънредно положение! Тя се прави директно в Закона за електронните съобщения и ще остане такава оттук насетне и след това извънредно положение! Това, заедно с армията, заедно с промените в Наказателния кодекс, след като разбрахме, че министърът на правосъдието днес е уведомил и генералния секретар на Съвета на Европа, че България смята да не спазва за определено време Европейската конвенция за правата на човека, всичко това слага много лош знак на Закона, който приехме! Ние се събрахме, за да вземем мерки за ограничаване на заразата, а не мерки за неправомерно ограничаване на правата на гражданите! И тук нямате нашата подкрепа. (Ръкопляскания от „БСП за Уважаеми господин Председател! Уважаеми колега Зарков, ще взема малко по-късно – може би ако има други изказвания, също ще се изкажа, но Ви правя тази реплика,

Уважаеми колега, касае се за данните по т. 6 – само и единствено местонахождение! Никакви други данни, които касаят комуникатор, връзка – както Вие ги изброихте, не се отнасят в това предложение. Точка 6 – единствено и само местонахождението. Казвам го сега като реплика – то се отнася и за другите колеги, които може би бързо ще си направят справка по телефона. Второ, касае се само за принудителното изпълнение на мерките по чл. 61 – такива може да има и след отмяна на извънредното положение, а те са принудителни мерки – лечение,

или не изпълняват задължителната изолация! Ще приключа: т. 6 – единствено и само местоположение. По отношение на второто Ви заключение – не, има и съдебен контрол, той е последващ – 24 часа. Благодаря Ви, господин Лазаров. Втора реплика? Не виждам. Дуплика – господин Зарков. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Лазаров, уточнението за т. 6 е важно да го направите – Вие преди малко ги направихте редакционно в следващите алинеи. То е точно начинът, по който направихте целия този закон – Вие лично, и този, и този за армията. Тези два скандала ги предизвикахте точно така. В последния момент някой Ви подаде някакви текстове, Вие вчера на Правната комисия ги издиктувахте – сега преди малко казахте на председателя за някаква т. 6, и все едно това решава проблема! Точка 6 е установяване на идентификатор на ползвани клетки! И моля Ви, обяснете ми този последващ съдебен контрол: с каква логика и в рамките на каква обективност и пропорционалност за човек, разследван за тежки престъпления, ще искате предварително съдията да види дали има достатъчно основание за тези данни; за човек, поставен под карантина, ще ги вземете директно?! И ето ето въпрос, на който да отговорите във Вашето изказване: защо, моля Ви, не направите това нещо вътре в тялото на Закона за извънредните мерки, за да се знае, че това се прави заради тежката ситуация, в която сме в момента, и ще спре да се прави, когато преодолеем тази ситуация? А правите промяна в самия закон, така че тя да остане оттук нататък за всякакъв вид такива случаи, защо?

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Отново сме изправени пред един цветущ пример за творчество на народните представители, който ще доведе до сериозни последици спрямо българските граждани. Колегата Зарков преди малко добре обясни какво се състои това нещо – аз ще Ви кажа няколко думи какви ще бъдат последствията. Наистина Ви моля да слушате внимателно, защото касае всеки един от Вас. Представете си ситуация:

Какво налага подобни мерки? Днес спорихме многократно за намесата на армията в цялата тази ситуация. Очевидно, стана ясно, че е предрешено – направихте си го. го. В момента ни представихте поредния пример за това как безогледно се тръгва напред да се решават проблеми с тежки мерки, които са насочени към предотвратяване на тежки престъпления! Каква е гаранцията, че болният, който е решил да се отклони, ще си носи телефона примерно или няма да го остави в болничната стая, или в тях? И Вие тръгвате веднага, без съдебно решение, без всякаква санкция да го локализирате! Това наистина е смешно. Каква е гаранцията, че няма да се използва за някого, на когото сте решили, че трябва да му установите на всяка цена местоположението, а не е зараза?! Колко бързо може да се установи това нещо? И най-вече основният въпрос, който беше поставен тук: защо това нещо ще остане за действие и занапред? Тази криза ще свърши, ще свърши заразата от коронавируса. Защо това нещо ще продължи да функционира? Каква болест ще се измисли – грип?! болен от грип ще му установявате местоположението, защото се е отклонил от домашно лечение примерно или е излязъл от болницата! Това е съвсем сериозно основание да се прилага този закон! Апелирам, господин Лазаров, или да го оттеглите, или да направите такава редакция, че това да важи само за периода на извънредното положение! Разберете, че това е изключително грозно потъпкване на човешки права най-малко – да впрегнем целия апарат на ДАНС, на ДАТО, за да издирваме един или двама, които са решили да бягат! Използвайте този човешки ресурс за нещо по-полезно в тази ситуация! Очакваме да започне да се шири спекула, корупция и какво ли не друго, защото тези неща неизбежно вървят ръка за ръка с едно задълбочаване на кризата, не дай боже! А ние ще ползваме тези хора да тичат и да търсят отклонили се от лечение! Това е крайно несериозно! Този изблик на творчество, което ни предлагате тук в момента, е изключително въпиещ! Колеги, заслушайте се и помислете, защото касае всеки от Вас, включително управляващите! Какво се случва в момента? В последния момент внесено, необсъдено, изненада ни всички, тук се прави редакция! Ами ако не беше направил господин Лазаров тази редакция за т. 6, щеше да мине всичко в пълен комплект! Точно така! А имахте ли готовност в Правната комисия? Обсъдихте ли, коментирахте ли какви са последствията? Никой не го мисли това нещо. И днес от трибуната, сега трябва да говорим тук на всички да го чуят, да разберат, какви ще бъдат последствията! Това е изключително крайна мярка, която наистина е нереципрочна на това, което се очаква да бъде ефектът от прилагането на подобна мярка. Наистина, колеги, молбата ни е да се вразумите и това нещо да бъде отхвърлено, да не се приема! Разберете го! Не е нормално всички да си навеждат главите и да тичат вкупом към пропастта. Всякакви други мерки могат да се вземат, но това нещо наистина вече минава границата. Има достатъчно колеги, които са запознати с материята и разбират за какво става въпрос.

аз съм съгласен с голяма част от това, което казахте, но Вие пропуснахте и още един довод, който е съществен, мисля. Аз си спомням тук дебатите, когато по аналогичен начин ставаше въпрос да се установи местонахождението на хора, които бедстват – примерно изгубени в планина, спомняте си ги, Вие бяхте тук, в тази зала. Изключително тежък дебат, с право тежък, защото това ограничава основни права и свободи на български граждани. Тук сега, след 10 часа дебати, на нас ни се предлага такъв текст, категорично ограничава човешки права и свободи. Защото – Вие сте прав! Утре, когато свърши извънредното положение, ако някой бъде поставен под карантина – примерно от шарка, да речем, и той избяга от вкъщи или си тръгне и наруши карантината, ще впрегнем ДАТО, ще впрегнем ДАНС да го намерят този човек. А каква е гаранцията оттук насетне, че тези данни няма да се придобиват и по отношение на здрави лица примерно или такива, които не са нарушили гаранцията някакъв последващ съдебен контрол, което е абсурдно. Всичкото това нещо, понеже тук един от колегите, мисля, че Цонев, показа картинка, аз ще Ви покажа друга – цялото това нещо на мен ми прилича ето на тази картинка.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Попов, разбирам разбирам Вашата загриженост, но тя трябва да стане загриженост на всеки един присъстващ в тази зала. Аз ще очаквам включително и министърът на правосъдието да вземе отношение по тази тема, защото е крайно несериозно да убиваме комар с артилерийски изстрел – на практика това означава. И най-тревожното наистина е, че тези мерки ще продължат да важат занапред. И както каза колегата Попов, някой с шарка ще трябва да го издирват после – на практика Законът позволява да го издирват със специални разузнавателни средства. Това е крайно несериозно. Трябва тези неща да се разберат веднъж завинаги, че не винаги целта оправдава средствата. В тази ситуация това е една прекомерна стъпка напред към ограничаване на човешките права с неясен ефект. Ще изхарчат хиляди левове в тази посока, защото прилагането на всяка една мярка по Закона за електронните съобщения струва пари, човешки ресурс, да се обработят всички данни, които са постъпили, да се издири лицето и в крайна сметка защо? Защото човекът може да си е оставил телефона в къщи и мярката да бъде никаква, нулева. Може да си е купил предплатена карта – какво ще установите? Това е наистина несериозно! Представете си всеки един в тази ситуация: от грип да заболеете, след три месеца, като приключи това нещо, да Ви хване шарка или нещо друго и да почнат да Ви търсят с… Ами дайте да вкараме в текста направо с гривни да ги закопчаваме, да не бягат – по-сигурно е! Като арестантите: да внесем гривни – по-евтино ще бъде и по-бързо ще става. Няма нужда да харчим пари, изнесени точки, акаунти и така нататък да задействат, да може да намерите един човек.

Не мога да преценя дали от некомпетентност, или умишлено, да се нагнетява напрежение.

могат да искат данните по т. 6. Това, което беше изпуснато, е, че операторите предоставят данните по ал. 1, беше пропусната т. 6, която трябва да бъде там за по-голяма яснота. Доставчиците на мобилни услуги ще предоставят само данните по т. 6. Това, първо. Второ, къде прочетохте тук, че право да искат тези данни имат ДАНС? Къде го прочетохте? Къде го прочетохте?! Извинявайте! Обвинявате ме: Вие говорите неистини, лъжи! Тези данни по т. 6, когато те са необходимост, за изпълнение на техните правомощия имат: Главна дирекция „Национална полиция“, Столична дирекция на вътрешните работи, областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. Уважаеми колеги и слушатели, започвам да се съмнявам, имайки предвид и предходните изказвания, че, видите ли, щели да дават данни за комуникатор, за какво ли не. Не, само т. 6 и само тези три

позволихте на народен представител да обижда от трибуната и да обвинява други свои колеги в лъжа. Защото всичко, което беше казано тук преди малко, беше на база на прочетеното и написаното в текста. Защото се предполага да се изхарчи изключително сериозен държавен ресурс с неясен резултат с това предложение. Защото не Главна дирекция, Областна дирекция може да иска тези данни на практика от това нещо. Затова, господин Председател, моля, направете забележка и не позволявайте повече от трибуната под формата на лично обяснение да се правят изказвания, защото на това нещо може да се направи реплика. Господин Лазаров не говори като лично обяснение. Абсолютно не говори като лично обяснение. Направи изказване по същество, за да не може да му се отвърне и обвини народни представители в некомпетентност, което не е правилно, защото всички тук, които сме се изказали, сме компетентни по тази тема (шум и реплики), най-малкото, защото работим в тази сфера.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

Дискусията е остра до самия край заради едно обстоятелство, което ми се струва, че не се отчита. Ние приемаме Закон за извънредното положение, който не е антиконституционен закон и затова вътре не може да има антиконституционни текстове. Това, което Вие предлагате, е антиконституционен текст. По отношение на конкретното разписано в т. 1 и т. 2. Уважаеми колеги, кои са органите, които осъществяват контрола върху гражданите, които се намират под карантина? Кои са органите, които се занимават с това? Главна дирекция „Национална полиция, Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи – те ли осъществяват карантината върху гражданите? Ама ние нали целия ден тук за това говорим, че Вие създавате, първо, хаос – не знам дали е заради компетентност, дали е заради некомпетентност, второ, с текстовете, които внасяте, създавате предпоставки за нарушаване на основни човешки и граждански права и на Конституцията на Република България, поемате прекомерна отговорност дори за Вашето политическо самочувствие, което имате. Поемате прекомерна отговорност! България, независимо от уточненията на господин правосъдния министър към Съда по правата на човека, не е напуснала международните документи, които я ангажират със спазването на човешките и гражданските права. Разпространението на вируса не може да бъде извинение за антиконституционните текстове, които вкарвате днес. Те няма да спасят човешкия живот, те ще създадат предпоставки за нарушаване на закона и за връщане на България от гледна точка на ангажиментите, които имаме в международното право на много незавидни позиции. И това ще бъде последствие за Вашето правителство, което днес не разбирате. С какъв аргумент изброените дирекции на Министерството на вътрешните работи събират тази информация? Те ли осъществяват контрола по карантината? Как я предават на органа, който осъществява контрола върху карантината, наложена от Министерството на здравеопазването? Как предават тази информация на тези органи? Как съгласуват осъществяването на този контрол с 14-дневния карантинен срок? Кой предава на тези дирекции на вътрешните работи списъка с граждани, които се намират под карантина? Къде е вписано това нещо в Закона? Кой преценява тези списъци и как ги предава?

Господи Свиленски, имате думата. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! По Закона за електронните съобщения искам да взема и аз отношение и ще започна с това, с което завърши господин Жаблянов, а именно да призова господин Лазаров да си оттегли текста. Тъй като знам, че ще се изкаже след мен или след колегите, имам и един въпрос: кой Ви даде този текст, господин Лазаров? Кой Ви написа текста и Ви го даде Вие да го предложите в Комисията? Ако Вие сте автор на текста, питам защо не го внесохте преди два дни, когато гледахме Закона на първо гласуване? Някой има нужда от този текст! Кажете на българските народни представители и на българското общество, кой Ви даде на Вас текста Вие да ни го предложите вчера в Правната комисия, а днес в пленарната зала? Защото по този начин правене на законодателство – с диктуване на текстове, стигаме до това предният Ви текст с военните, и сега, с електронните съобщения. И на практика какво постигате? Даденото лице, което е поставено под карантина, Вие искате чрез мобилните оператори да го идентифицирате къде се намира. Нали така? Казвам го точно, за да не ме поправяте после. С това, което правите, тези същите лица, които, евентуално, ще се отклонят от карантината, ще си оставят телефона и пак ще се отклонят. Тогава няма да могат и роднините да ги намерят. И близките няма да ги намерят, да не говорим за служителите на МВР или на областната дирекция, или които и да са. Защо го правите освен с някакви други цели? Но станете и кажете тук! Господин Министър, призовавам Ви и Вас наистина, вземете отношение! Това, което се случва, е скандално. Ние за хора, загубени в планината, за хора, извършили убийства, за отвлечени, за какви ли не по-тежки случаи, имаме друга процедура. За хора, поставени под карантина, предлагате най-тежката процедура. Моля Ви, станете след това и кажете мнението на правителството, или поне Вашето, по този текст. Уважаеми колеги, наистина вече часът е доста напреднал. Господин Лазаров, облекчете българския парламент и оттеглете предложението или кажете кой Ви го написа. Да дойде този, който Ви го е написал, и да обясни какво иска с този текст. Благодаря Ви. Благодаря, господин Свиленски. Реплика – господин Попов. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колега Свиленски! Знаете, че специални разузнавателни средства се прилагат само по отношение на тежки престъпления. Вие направихте изказване, но може би пропуснахте, че трябва от тази трибуна управляващите да направят едно ново предложение – че тези, които са нарушили карантината, освен СРС, и до пет години лишаване от свобода. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател! Уважаеми колега Попов, аз мисля, че разумът на Народното събрание няма да допусне да се стигне до такива крайности. Разбира се, ако пак някой неясен субект или не знам каква организация подаде текст на народен представител и той го внесе извънредно тук в пленарна зала. зала. Наистина мисля, че народните представители не биха допуснали такова гласуване, както и не биха подкрепили, ако не бъде оттеглен този текст в Закона за електронните съобщения. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Свиленски. Господин Министър, имате думата.

уважаеми колеги от БСП, които настоявате да взема становище по този въпрос! Аз, за разлика от мнозина от Вас, не твърдя, че съм специалист в материята на специалните разузнавателни средства или употребата на трафични данни, но внимателно слушах Вашия дебат и ще изразя по Ваша покана изцяло личното ми мнение. В смисъл, по този начин ангажирам моето мнение, но по никакъв начин мнението на колегите си от Министерския съвет. Аз подкрепям предложението на господин Лазаров. Споделям и Вашите притеснения главно с оглед обстоятелството, че действително,

Той не е в Закона за СРС, но представлява информация, която действително касае локацията или придвижването на определени устройства. Да, Вие сте прави, тези устройства могат да бъдат изоставени, могат да бъдат близо до, заедно с конкретно лице. Моля да съобразите, че текстът касае действително извънредни обстоятелства и ситуации. Текстът касае изменение в текст на Закона за електронните вече един път е бил проверен от Конституционния съд за съобразност с Конституцията. Пак казвам, не мога да бъда категоричен откъм професионалните детайли на тази специфична дейност, но аз не виждам съществена заплаха за основни права на личността. Тъй като в голяма част от изказванията си използвахте мое заявление пред една от националните телевизии, пояснявам от тази трибуна – да, изпратил съм писмо до министъра на външните работи, който е вицепремиер в българското правителство, на две основания. Първо, защото е министър на външните работи и като такъв е кореспондент на външните работи и като такъв е кореспондент по нотификационните производства, и второ, с оглед нейната компетентност като заместник министър-председател във връзка с правосъдната реформа. Процедурата, която изненада и господин Филип Попов, и господин Крум Зарков, е разписана в Конвенцията и тя в момента се използва от множество европейски държави. Не мога към този момент да Ви дам точна статистика ние във времевия график кои сме поред, но всички държави – членки на Европейския съюз, в един момент ще направят такава нотификация с оглед предприетите от тях мерки.

решението за обявяване на извънредно положение, с което не критикувам и не обвинявам законодателната скорост, когато иде реч за реакция при извънредни ситуации. Но използвам случая, защото времето много напредна и няма да взимам думата финално при приключване на дебатите, да кажа следното. Във вчерашния ден колеги юристи от дирекция „Референти“, правните експерти на Правната комисия, получиха няколко пъти укор от моя страна. След това наблюдавах конкретно работата, видях обема на предложенията и искам да Ви уверя в следното: в рамките на 72 часа тези колеги наистина положиха сериозно старание, за да отговорят на всички предложения, които бяха направени по всички възможни процедури съобразно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Така че изказвам благодарността си пред тях и се извинявам, ако съм ги засегнал по един или друг начин. Също така се извинявам и ако в дебатите тези дни съм засегнал един или друг колега в рамките на спор, който аз съм възприемал изцяло като правен, а не толкова като личен. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Ако сме адекватни в тази криза, може да ни се дадат възможности, защото тя ще преосмисли ролята на държавата. Разбира се, това зависи и от това в държавите, които са взели функциите за управление като държавен механизъм, да не го компрометират, защото най-порочните практики произтичат от тези модели на администриране. Затова демокрацията трябва да се развива най-вече в посока за усъвършенстване на механизмите за обществен контрол. Искате само правото за делегиране на мандат на безконтролни хора, уважаеми дами и господа от управляващото мнозинство. Виждам, че прокуратурата преоткрива ролята си в тази посока – засега повече декларативно. Оставам в очакване. Всички служби трябва да изпълняват задълженията си до степен мисия на живота им. То всъщност е така, защото след тази криза ни трябва цялостна преоценка за това, което работи, и това, което не работи в държавната машина – това как функционират в синергия и като специализирани функции. Всичко, което не е ефективно, да бъде закрито или преструктурирано. Извънредната ситуация ни поставя в тест в реална среда. С промените в Закона за електронните съобщения по отношение на проследяване и идентифициране на източника на връзка всъщност Вие признавате, че институциите да приложат необходимите действия съобразно ситуацията от пандемия. А с този Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, правите голяма крачка, правите скок към полицейска държава. Именно с промените, които предлагате, по отношение на контрола на една голяма група лица – към днешна дата тя е повече от 5000, защото когато става въпрос за нуждите на принудителното изпълнение на задължителната изолация и болничното лечение на лица по чл. 61 от Закона за здравето, които са отказали или не изпълняват задължителната изолация и лечение, става въпрос не за тези, които са отказали, а за да се разбере кои не изпълняват разпорежданията, трябва да бъде приложено за всички. В такава кризисна ситуация аз съм против острото противопоставяне и самоцелното критикуване. Смятам, че трябва да се правят смислени предложения и да се чуят аргументи. Хората се страхуват и търсят сигурност в институциите. В работата на институциите и синергията, силата на взаимодействието между всички звена трябва да е достатъчно като капацитет на държавата, за да осигури конкретните действия, необходими при тази криза. С предложението Ви да погазите включително и права, и свободи на българските граждани, макар и в криза, макар и в извънредно положение, показвате, че нямате необходимата готовност, въпреки забавянето с рестриктивни мерки на тази криза и на това, което ни предстои. Надявам се да се вслушате в разумните аргументи, да синхронизирате работата си и да установите конкретните правомощия на отговорните лица, за да успокоите българските граждани. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Янков. Има ли реплики?